Уважаеми колеги народни представители, членове на Министерския съвет, господин Председател, публикуваните данни на Евростат за месец показваха, че девет страни членки са с двуцифрен темп на инфлацията, сред които, за съжаление, е и България. Покачванията на ценовите равнища е повсеместно явление, но темповете, с които се развива в отделни държави, са различни. Колеги, инфлацията у нас нараства със значително по-бързи темпове, като достига 12,1% за за предходния месец, а за май вече е 15,6% при средна за Европейския съюз малко над 8%. И докато, колеги, измерването на инфлацията се осъществява към различни времеви моменти и се прилагат различни методи, обикновено отклоненията между тях не са толкова драстични. Обикновено отклоненията не са толкова драстични, но при настоящите условия на ускорено повишаване на цените могат да се наблюдават и по-съществени разминавания. Неколкократно се препоръча от експерти, включително и от нас, включването на оценката не само на фискалните, но и на макроикономическите ефекти от Плана за възстановяване и устойчивост. Планът има стратегическо значение не само за преодоляване на последиците от пандемията, но и за реализирането на структурни реформи в българската икономика. Те също могат да бъдат правени, колеги, и през бюджетната политика. Към настоящия етап обаче все още липсва подробен анализ, макар че вече се предвижда получаването на средства преди края на годината, евентуално. И докато вотът, колеги, е по отношение на водената финансово-икономическа политика, водена през последните шест месеца на това правителство, то от настоящия министър на финансите това е трети опит за правене на политики през бюджет. И в момента сме в бюджетна процедура, а антикризисните мерки са ключова част от тях, поне така беше рекламирано от правителството. Но да чуем фактите по отношение на тези антикризисни мерки. Антикризисните мерки бяха представени като насочени да подпомагат най-уязвимите членове на обществото в условията на непрекъснато увеличаващи се цени. В макроикономически план по-високите крайни цени биха ограничили потреблението и така биха охладили последващи повишавания. Проблемът е обаче, че при по-уязвимите групи допълнително понижаване на потреблението е нежелателно. Затова, ако въобще се допусне инструментът във фискалната политика да бъде насочен към овладяване на инфлацията, обикновено се възприема, че тъкмо цитираният подход от правителството би бил оптимистичен. Това е така, защото винаги съществува известен риск мерките да окажат противоположен ефект и те няколко пъти оказаха Част от мерките са под формата на данъчни облекчения, а други са под формата на държавни трансфери. И двата вида разходи не са производителни. Тоест, колеги, не носят до покачване на брутния вътрешен продукт, а само до неговото преразпределение. Увеличаването на държавните разходи стимулира допълнително потреблението, което пък от своя страна подхранва допълнително инфлацията – това, което говорихме още февруари месец, че бюджетът, съставен от правителството, беше проинфлационен – резултатите са налице. Колеги, по правило финансовата обосновка трябва да съдържа информация за източника на финансиране на тези разходи, част от които, знаете, постоянни – по-голямата част от тях, друга част са за до края на тази година. Не съществува в предложения бюджет и актуализацията на него как ще бъдат финансирани тези разходи, които са по-продължителни и са залегнали за следващите години. Това, колеги, е притеснително и мисля, че от днешния дебат и в продължение на дебата ще стане ясно, че няма такива източници, няма такава обосновка и всичко това се прави за замазване на очите на българските граждани – избиратели, но не е в съответствие с оптимално водена политика на фискална стабилност по отношение на държавния бюджет. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Иванов, само няколко уточнения. Очевидно инфлацията не сте я гледали по Евростат. По хармонизирания индекс инфлацията е 13,4%, а не 15,6%. Средната за Европа е около 9% и има 12 страни с двуцифрена инфлация, така че ние сме горе-долу по средата. Имайки предвид, че сме най-бедните и най-голяма част от нашата кошница е в храни и в енергийни ресурси, където са и шоковете и външната инфлация, нормално е при нас инфлацията да изпреварва тази в Европейския съюз. Що се отнася до устойчивостта на предложените социални разходи, вече обсъдихме това. В България, с предложените увеличения, плащанията за пенсии достигат 10,4% от брутния вътрешен продукт, средноевропейските стойности са 12,7%. Така че въпреки увеличенията при нас, това което ние отделяме за пенсии е значително по-малко от това, което отделя Европа като цяло. Това под никаква форма не застрашава финансовата стабилност и неведнъж сме показвали разчети как се увеличава и събираемостта, как се увеличават и данъчните постъпления, в това число в актуализацията имаме заложени допълнителни постъпления, въпреки намалените данъчни ставки, така че няма никакъв проблем с параметрите на актуализацията. Нещо повече, Вие знаете, че няма никакъв проблем с параметрите на актуализацията, и точно заради това преди малко госпожа Сачева каза, че същата сума трябва да бъде заложена като 15-процентно увеличение на пенсиите, тоест Вие казвате: дайте да изхарчим същите пари по друг начин. Ако наистина това застрашава финансовите устои на страната, кажете това, което дълги години сте правили – последните 12 години де факто, и кажете: няма да увеличаваме социалните разходи, въпреки кризата. Ама кажете го право, за да разберат хората каква е икономическата политика, която Вие искате да водите. Не се преструвайте, кажете си го! Ще Ви чуят и ще Ви разберат, както вече го усетиха на гърба си последните 12 години. Има ли реплики към господин Иванов? Заповядайте. Друга реплика има ли? Не виждам. Господин Иванов, имате право на дуплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и колеги репликиращи, това ще ми даде възможност и малко да отговоря на вицепремиера Василев. Господин Вицепремиер, реалната оценка за инфлацията я дават българските граждани и те я изпитват върху гърба си всеки ден, когато посетят магазина, използват някаква услуга или най малкото заредят колите си на бензиностанциите. Казвате, че сме под прага на изплащания дял от брутен вътрешен продукт за пенсии, също така е хубаво обаче да обясним на работещите и на пенсионерите каква е данъчната тежест в тези държави от Европейския съюз, които цитирате. за публичните финанси фиксира 40% да се преразпределят през бюджетната процедура, през бюджетни политики от брутния вътрешен продукт. Вашите правителства, включая и това на служебния кабинет, наруши това златно правило и вече достигаме до 43,1% преразпределение през политики на бюджета от брутния вътрешен продукт. Ние като управляваща партия винаги през последните 12 години на фискална стабилност и консервативна политика, водена по отношение на публичните финанси, сме се стремили да преразпределяме по-малко от общественото благо. Вие правите точно обратното. Данъчната тежест я споменах. През инфлацията се усеща реално обедняването и това че ние сме, има и други държави, с двуцифрен ръст на инфлацията, нас като позиция не ни успокоява, мисля, че и българските граждани не се чувстват спокойни. Аз го казах, мисля, че българските граждани усещат инфлационния натиск всеки ден в магазина, във всяка една сфера на услугите, стоките и потреблението – тя се усеща. Естествено се усеща най-вече от гражданите с ниски доходи или тези на социални плащания. И това предложение, което ние ще направим по отношение на социалните плащания, Вие го извъртяхте, не сте коректен. Госпожа Сачева каза, че нашето предложение ще бъде устойчиво, защото Вие искате изцяло да промените модела, който обаче ангажира и следващите години. Ние ще го направим да е антикризисен, реално да отговори на нуждите на гражданите сега, а не да си купуваме с Вашите методи. За нас Вие се подготвяте с предизборен бюджет, казахме Ви го и в дебата тогава. На колегата, репликиращ от моята група, господин Вълчев, другите мерки – няма да ми стигне времето да ги изброя. Аз го направих и на дебата по отношение на бюджета – 150 млн. лв. се изхвърлят от правителството, директно се дават на търговците на петрол и на бензиностанциите, и на производителите на горива в България – той е един, с едни 25 ст., които да замажат очите на българските граждани, като всеки литър гориво е един лев над реалната стойност, един лев над това, което реално българските граждани трябва да заплащат. При сегашните нива на акциз, които не са повишавани, при сегашните нива на ДДС, които не са повишавани през последните години, при същите цени на петролните борси в България на бензиноколонката е с един лев повече. И това е от тях събрано – всички български граждани, включително и пенсионерите, които няма да имат автомобили – през тяхното потребление ще бъдат събирани данъци и ще бъдат дадени 150 млн. лв. Как ще функционира даже тази методика на преразпределение от бюджета не стана ясно, защото там пише: записване на едни фактури. Значи, представете си, който отиде да зареди колата, ще му пишат фактура?! Не знам как ще се случи реално. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС Имате право във всеки един момент, господин Вицепремиер, заповядайте. Добре е да разберем с този лев какво се случва. Господин Иванов, явно не сте гледали бюджета в детайли. Преразпределението от държавния бюджет е 39,3% – под 40-те процента, за които Вие говорите. Допълнителното преразпределяне идва по линия на европейските програми и европейските фондове. Това, което Вие казвате, дайте да не вземаме европейски пари, за да не увеличаваме дела на намеса на държавата в икономиката. Дайте да не вземаме европейски пари. Кажете го тука от тази трибуна – да не вземаме европейски пари, защото това ще надвиши 40-те процента на преразпределяне. Говорите за това как гражданите усещат инфлацията в магазина. Усещат я, всички граждани я усещат и това, което ние предлагаме като антикризисни мерки, е да оставим повече средства в бюджетите на гражданите, когато те плащат по-малко данъци, примерно работещите семейства и най-уязвимите групи, като пенсионерите, да получат повече пари, за да могат да си купят стоките с повишените цени. Това, което Вие проповядвате като философия, е, дайте да не даваме повече пари на хората, въпреки увеличените цени, за да намалим инфлацията. Ами няма да го направим. Ще дадем достатъчно средства на хората, за да могат да посрещнат повишените разходи. (Ръкопляскания Нека да преведа на всички пенсионери какво означава думата „устойчиво“, която Вие употребихте. Ние искаме да вдигнем пенсиите трайно и завинаги. Вие искате да ги вдигнете тази година и догодина те да останат по-ниски. Това означава думата устойчиво. Всяка година пенсионерите да зависят от благоволението на Вашата партия, ако, не дай си боже, тя се върне на власт.

Честно казано, очаквах днес да бъде много бурно, много динамично, тъй като се внася вот за недоверие към българското правителство. Какво се оказва, колеги – че нямате какво да кажете на този вот или когато Ви се отговори, няма какво да допълните? (Възгласи Тъй като наред с доводите, които бяха написани и бяха представени официално, се говорят много други неистини да използвам по-меката дума, една от които е, че правителството не работи интензивно и няма резултати, нека да кажа само за тези шест месеца какво беше свършено в сектора, за който отговарям. Няма да говоря само за това, че от 1 април 2022 г. учителската заплата средно стана 1958 лв. (Възгласи Няма да говоря за това, че за първи път от 1 април детските градини се посещават, като родителите са освободени от това да плащат такси. Няма да говоря за това, че увеличихме националните програми за образование с 90 млн. лв. и станаха 260 млн. лв. А ще кажа, че това увеличение ще отиде за 70 хиляди деца, които за първи път ще имат възможност безплатно да се занимават със спортна дейност и с изкуства в училищата извън класните занимания и още 40 хиляди деца ще могат да отидат безплатно на море, ако няма проблем отново с пандемията. Ще говоря за това, че приехме още 20 национални научни програми, някои от тях напълно нови. Примерно Програма „Развитие и утвърждаване на Българистиката в чужбина“. Къде са патриотите и защо не я откриха миналата или по-миналата година? Това е Програмата за Българистика, която ние откриваме! Програмата „От полюс до полюс за Антарктида“, Програмата за публикационната активност, с която българските учени да получат подкрепа, за да могат да публикуват в чужбина

приехме Закон за деполитизация на училищната система. Защо? Защото беше безобразно политизирана от Вас през последните години. Нещо повече, в резултат на тази дейност имаме качена наредба за нов начин, по който да се избират директорите на училищата, така да престанем отново да ги избираме по партийна линия, да може всеки да види как тече изпитът, да може всеки да им види стратегията. Всичко, което казвам, е истина и много лесно може да се провери, така че репликите за безсмислени. Въведохме през месец февруари за първи път електронна система, която обхваща цялата информационна система на училищното образование – за учители, ученици, директори, обмен на кореспонденция. Никой не разбра, защото нямаше скандали. Осигурено безопасно присъствено обучение при петата ковид вълна. Благодаря на министър Сербезова, с нея се разбрахме и от 1 до 4 клас нито за ден не спряха присъствено обучение през този период. Плана за възстановяване и устойчивост пари за образование – 1,779 млрд. лв. И отново: въпросът не е само в парите, въпросът е за какво ги даваме. СТЕМ обучението, новите училища и детски градини, ремонтите – всичко това е програмирано и в най-скоро време ще започнат да кандидатстват за това финансиране. Ще отворим поканите за кандидатстване през месец юли, следващия месец. Надявам се, че ще бъдем първите, но ако не сме, още по-хубаво – значи има и други готови. Програма „Образование“. Ако утре има заседание на Министерския съвет, тя ще бъде приета с 3 раздела. Предучилищно и училищно образование – 472 млн. лв., приобщаващо образование – 561 млн. лв., професионално образование – 245 млн. лв., висше образование – 457 млн. лв. Искаме ли да ги приемем? Сигурно искаме, само че за да стане, трябва да бъдат приети промените в Закона за европейските средства. Е, ако няма парламент, няма да приемем тези промени, може и да няма средства до края на годината. Предстоящи задачи. Пълен преглед на учебните програми по общообразователната подготовка. И днес тук колега от образователната система ми каза: „Учителите не вярват, че това ще се случи.“ Знаете ли защо не вярват? Защото всички знаят, че това е огромен проблем, но не е лесно да се направи. Е, тръгнахме да го правим и ако имаме възможност, ще го довършим. На 15 септември трябва да заработи електронният облак с образователните ресурси. Всичко е подготвено, трябва да се доинсталира системата. Това е облакът, който ще даде началото на изчезването на частните уроци, защото учениците ще имат откъде да учат, без да плащат родителите. Стандарт за качеството в образованието. Знаете ли, че по Закона от 2016 г., който приехте, трябва да има стандарт по качеството? И до тази година – 6 години по-късно, ние нямаме стандарт за качество в училищното образование. Защо? Защото не е лесно! Ще го направим! Имам още по този списък, но мисля, че е достатъчно, за да се разбере, че всички приказки, че това правителство не работи интензивно, са само за да хвърлят прах в очите на хората. (Ръкопляскания

Миналата година или по-миналата вероятно сме имали тази възможност. Вотът не е за образование. Аз най-колегиално поздравявам министър Денков за част от нещата, които изброи, които действително са направени, но за съжаление, той се изкуши да отговори необективно. Не беше достатъчно честен, за да каже, че почти всички неща от тези, които изреди, бяха започнати по-рано. И информационната система, и образователният облак беше разработен като проект. Можеше да каже, че проектът е от 2019 г. и програмите. По наше време толкова програми бяха направени. Има един много добър измерител. Това са разходите за образование като процент от брутния вътрешен продукт и разходите за образование като процент от бюджетните разходи. Те показват отношението на едно правителство, на едно управление към образованието. До 2021 г. разходите за образование бяха увеличени на 4,5% от брутния вътрешен продукт. Тази година, след актуализацията, се закръглят на 4,2% от брутния вътрешен продукт. Това ясно показва какво е отношението към образованието. Спомняте си колко – имахме две актуализации в последната последната година, предложени от Асен Василев, и един бюджет. Само в бюджета имаше ръст на разходите за образование, но този ръст е по-нисък от ръста на брутния вътрешен продукт и по-нисък от ръста на бюджетните разходи. Въобще разходите за развитие са пренебрегнати в този бюджет. Да, нашите разходи за пенсии може да са по-ниски, заради по-ниската средна преживяемост от пенсия – много по-ниска, отколкото, за съжаление, в останалите европейски страни, но Вие не бяхте коректен, господин Василев, да кажете, че нашата бюджетна политика е най-зависима от разходи за пенсии от гледна точка на бюджетния трансфер и това смачква всички останали разходи и това, което Вие правите, е заместване с разходи за развитие – и инфраструктура, и образование, и култура, и масов спорт. Всичко смачквате, за да реализирате социални политики. Но всъщност Вие не реализирате социална политика, защото Вие не разбрахте едно основно нещо, че най-антисоциалната политика и инфлацията, че инфлационният данък, половината от който е Ваш – данък инфлация „промяна“ над привнесената инфлация, е най-антисоциалната политика, която водите, и всички социални увеличения не компенсират. Погледнете и ще видите, че всички социални плащания са актуализирани с по-нисък процент, отколкото е инфлацията. Има един термин „покупателна способност“. При Вас покупателната способност в последната година намалява. В предишните години се увеличаваше и когато ние увеличихме заплатите със 100%, министър Денков, това беше 90% реално увеличение за

близо 30%, защото цените на производител вече са 40%. Защото Вие не разбрахте, че най-важната Ви социална политика е да пресечете проникването на инфлацията на суровините и на енергоносителите в крайните цени. го бяхте направили това, най-важната Ви антиинфлационна и социална мярка беше да подкрепите бизнеса. Може да звучи парадоксално, но ако бяхте подкрепили бизнеса, Вие щяхте да направите най-добрата социална политика. Но Вие не я направихте, защото на Вас Ви харесва инфлацията.

пълни бюджета, връщате една част от социалните плащания, актуализирате, отчитате тук политики, спекулирате със социални категории, демагогствате, правите се на социално ориентирани, предлагате ни актуализации на три месеца, а хората – с намалена покупателна способност! И говорите за бедност най-безцеремонно! Бедността е намалението заради инфлацията, която Вие провокирате и която е Вашата официална политика. Благодаря.

Аз ще кажа две изречения за нещата, от които разбирам. Мисля, че не е добре да се състезаваме кой какво е започнал. (Викове Защото, ако се върнем на това кой какво е почнал, трябва да се върнем на 2014 – 2015 г., когато никой не вярваше, че може да има Оперативна програма „Наука и образование“, по която се финансират тези дейности. Тогава вече може да гледаме кой какво е допринесъл. Това, което мога да кажа, е, че когато влязох в Министерството, имаше една концепция за този електронен облак. Тази концепция не беше достатъчно добра, преработихме я, подготвихме си обществена поръчка, направихме си обществената поръчка, така че нека да не се състезаваме кой какво е започнал, защото трябва да се връщаме доста назад. Някои неща сме ги правили заедно. Говоря за 2014 – 2015 г. За икономическата цена на инфлацията, аз съм сигурен, че ще каже вицепремиерът. Това, което мога да кажа, е, че да, Вие нямахте инфлация, нямахте и война.

Благодаря, господин Председателстващ. Аз ще кажа само две неща като отношение по това, което беше казано от министъра на на образованието и което няма пряко отношение към вота, защото стана въпрос за начина, по който се работи в това министерство. Две неща ще кажа само достатъчно показателни за начина, по който се работи в Министерството на образованието. Миналата седмица имаше огромен, грандиозен провал в Националното външно обучение за 10-и клас. Какво се случи тогава? Да кажа съвсем накратко, аз няма да отнемам почти никакво време. Изпитът започва в 9,00 ч. по математика за 10-и клас, тоест в 9,44 ч. се оказва, че има сбъркани формули и съответно трябва да се изпратят нови такива, тъй като във формулата има грешка.

една минута, след като изпитът вече би трябвало да е приключил, тъй като той трае 90 минути, идва имейл от МОН, който казва, че за начало на изпита ще се счита второто раздаване на задачите, а не първото, само че към този момент една голяма част от децата вече са си предали задачите, тъй като са излезли. Въпросът е кой ще поеме отговорност за провалената матура, ако въобще някой има възможност да отговори в този момент? И на второ място, понеже беше изтъкнато за Българистиката в чужбина като огромен принос на това правителство, аз зададох на този министър един конкретен въпрос, на който още нямам отговор. Този въпрос всъщност го зададох вече преди не знам колко време, точно миналата седмица или по-миналата, и отново питах министъра лично за прословутия 1 милион, който беше увеличен от 300 хиляди на 1 милион. Това е субсидията за Тараклийския университет – единственият български университет извън България, която все още не е предоставена, а университетът агонизира. Така че хубаво е, когато се казват разни такива неща, но все пак е време да се кажат нещата такива, каквито са. Истината е, че има огромен проблем в работата конкретно на това министерство. Затова взимам отношение, а да не говорим като цяло за това, че правителството не си върши работата. Благодаря. Момент. Съгласно Правилника министрите могат по всяко време да поискат думата, така че нямаме право да му откажем. МИНИСТЪР НИКОЛАЙ ДЕНКОВ: Ако не беше повдигната нова тема, нямаше да взимам думата, но тук се повдига нова тема. За този един месец, през последния един месец в нашето Министерство са проведени 108 национални външни оценявания и държавни зрелостни изпита

тази година трябваше да организираме три пъти повече изпити, отколкото са организирани досега, така че позволете ни и ние да си имаме някакви малки проблеми. (Ръкопляскания

Уважаеми министър Денков, Вие казахте да се върнем по-назад и действително, ако се върнем по-назад, аз винаги съм отчитал Вашия принос и Вашата работа. Но добре беше и Вие да бъдете малко малко по-обективен, но явно тук трибуната в случая Ви влече към друго – по най некоректен начин обвинявате Закона, оправдавате се със Закона и така нататък. Но аз още веднъж Ви казвам, че има един субективен измерител и това е отношението на правителството към към системата на образованието – социалните разходи са потиснати, не сте успели да защитите в достатъчна степен бюджета за образование и наука и това е големият проблем на този бюджет, че той уврежда бъдещите шансове за развитие. Изтеглихте и парите за инфраструктура или ги минимизирахте на базата на реално изпълнение и всичко това ще доведе до по-нисък ръст на брутния вътрешен продукт в бъдеще. Трупате дългове, увеличавате дефицитното финансиране.

Тази бюджетна политика беше болезнено изживяна през 1996 – 1997 г. и имаше консенсус, че ние трябва да водим благоразумна бюджетна политика. Всички правителства и финансови министри, които са били тогава, може да са имали всякакви кусури, но имаха отговорността да водят благоразумна бюджетна политика като рамка за това да се правят реформи, да се развива бизнесът.

финансовата и бюджетна политика, която от 1998 г. водите, направи България най-бедната страна в Европейския съюз и с най големите неравенства между бедни и богати.

защо текущата бюджетна политика, която е значително по-балансирана и се опитва да изправи недъзите на последните години, е аплодирана от Европа, но не и от Вас. На Вас неравенствата Ви харесват, защото Вие се грижите за една малка група фирми, които Ви обслужват и Ви пълнят шкафчетата с кюлчета и пачки вместо да се грижите за всички български граждани. Що се отнася до инвестициите в образованието, те са достатъчно високи и точно толкова, колкото Министерството е поискало. Може да питате министър Денков дали сме отказали един лев за образование. Оттук нататък това, което Вие казахте, че инфлацията била изяла увеличението на пенсиите, нека да Ви напомня това, което казах и на госпожа Сачева.

И знаете ли какво? Пенсионерите го виждат!

Благодаря, господин Председател. Ние от „Има такъв народ“ отношението към това правителство го изразихме, преди ГЕРБ да им поискат вот на недоверие. Ние оттеглихме нашето доверие, преди ГЕРБ да внесат вот на недоверие. Казвам това, ако може да спрете да се упражнявате в това, че сме коалиция с тях, и заявявам, че има причинно-следствени връзки – ние бяхме преди това. Второ, нашият вот на недоверие, на „Има такъв народ“ към този кабинет е по две точки лошата финансова политика и нарушението на коалиционното споразумение по темата „Северна Македония“. (Реплики от министрите.) За финансовата политика господин Каримански обясни, така че аз не съм финансист и няма да говоря. По отношение на Северна Македония беше нарушено коалиционното споразумение, така че нашето оттегляне на доверието към това правителство е практически заради двама човека – Кирил Петков и Асен Василев. Кирил Кирил Петков еднолично работеше през цялото време с ятото си от съветнички срещу националния интерес на България по отношение на Северна Македония. Ще Ви дам два примера, на които съм присъствал. Единият е как той ми заяви: трябва да измислим нещо по въпроса за езика със Северна Македония, защото македонците го искат. Другото е как на среща с Урсула фон дер Лайен, на която присъствах аз и другите политически лидери, той говореше за българско малцинство. Наложи се да го прекъсна и да кажа, че България не приема, че е българско малцинство, и това е протоколирано в Министерския съвет, защото беше официална среща. Така че, колеги, ние сме оттеглили доверието си от това правителство точно по тези две теми, а всякакви други глупости, каквито и да се говорят, са просто глупости. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС

това правителство, защото сме качили пенсиите и предлагаме да се качат пенсиите на 467 лв., а това било инфлационно?! Защото заплатите на лекарите не е трябвало да са 2000 лв. – и това било проинфлационно!

дошли, но са закъснели, въпреки че в момента бяхме поздравени за най-добрия План за възстановяване и развитие, който е най зеленият, между другото. Защото в в последните няколко месеца – трябва да Ви се извиним, че на световните борси се е качила с 55% цената на петрола и Вие много добре го знаете. Много съжаляваме, че човек като Красимир Вълчев и казвам това за човек, който по принцип би трябвало да уважава икономическите термини, много ясно знае, че тази инфлация е привнесена. И когато се прави риторика, която едва ли не е функция на нашето правителство, е просто една грозна лъжа! Едновременно с това, господин Ананиев, съжалявам за икономическия срив, който се случи в първите три месеца с растеж на икономиката от само 4%, съжалявам много за това! Едновременно с това нека си говорим истината. Това за Македония го чухме хиляда и осемстотин пъти, а това няма даже да го говоря. Сто пъти казахме, че това ще се реши в парламента, но тези хора се упражняват на една дъвка, защото знаят много добре, че поискаха 40% от оценката на милиардите за пътища да бъдат в една тъмна стая в МРРБ. Е, не Ви се получи, съжалявам! И това, че хора от Вашата група казаха защо сваляте правителството – ясно го казаха, и после господин Йорданов се оправдаваше тук, а аз даже не разбрах точно какво каза. Факт е, че парите не отидоха там, където бяхте се договорили да отидат. Нека си говорим истината и всъщност истинската причина за този вот на недоверие са четири човека, които не са тук. Първият, господин Борисов, се страхува, че правосъдието ще дойде и до него. Вторият, господин Пеевски, се страхува, че неговите фирми няма да получат тези строителни милиарди, за които той може би има договорка с някой друг в тази зала.

Както и казвам, че това, което каза той в момента, също е лъжа, защото има приети правила и там въобще… Там си се оправяйте, имате си министър, нека да излезе и да каже, но там нещата, които са приети, не са така, както са, така че това са лъжи. Единствената причина, поради която ние сме си оттеглили доверието, е Македония и финансовата политика. Останалото са лъжи. А оня, който цитирате, излъга. Излъга! Не съм казал, че ще развалим правителството за това,

Господин Биков, ако започнем… Към всички колеги сега нека да уточним нещо. Ако при всяко ставане на член на Министерския съвет даваме възможност да се вземе отношение по две минути… (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Нека да довърша. …на всяка парламентарна група, това ще удължи заседанието до няколко дни. Доколкото си спомням, на Председателски съвет миналата седмица коментирахме, че опозицията държи вотът на недоверие да бъде разгледан и да приключи възможно най-бързо. Още нещо – в крайна сметка всеки един от министрите, в това число премиерът и вицепремиерите, могат, имат право да вземат отношение по темата

тогава може да се помисли, да се направи компромис и да се мине по реда на чл. 59. Господин Биков, сега за тези две-три изречения от премиера да дам възможност за отношение на всички групи, не смятам, че е разумно и аргументирано. Ще Ви дам думата за процедура, ако желаете, възползвайте се да вземе отношение по казаното. ТОМА БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, тогава по начина на водене щом е процедура. Първо, за мен това не е справедливо. Ние тук слушаме вече няколко часа министрите, премиерът. Нямаме нищо против. Това изцяло е в техен ущърб. Затова и не взимаме много думата, защото ни е достатъчна тази защита, за да имаме всички аргументи да гласуваме вот на недоверие. Второ, по отношение на казаното от министър-председателя.

Трето, говорите тук, че пишем история. Вие никаква история не пишете, бъдете абсолютно сигурен. България има, мисля, че над 90 правителства. Вашето правителство може да остане само като парадокс и анекдот в българската история. Няма да има кой да Ви запише там, бъдете сигурен. (Реплики от ГЕРБ-СДС.) Не, не корумпирано, оставете тези работи. Аз се интересувам от история, за разлика от Вас, и знам за кого пише в историята. Пише обикновено за някой, който е направил нещо, а Вие, освен да говорите

Само един въпрос имам към Вас, господин Биков, как станахте Вие карикатура на този диктатор?

БИКОВ (ГЕРБ-СДС): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Василев! Първо, не е книга, а е статия. Аз пиша статии до ден днешен всяка седмица и ги публикувам. Между другото, ако почнете да ги четете, може и да започнете да разбирате защо Ви се случва това, което Ви се случва в момента. Колкото до това какъв съм станал? Това не е Ваша работа. Но знаете ли кога започнах да симпатизирам на господин Борисов? По времето на управлението на Вашите коалиционни партньори от БСП, когато господин Орешарски беше премиер, тогава. Тогава! Тогава разбрах, че голямата промяна обикновено стига до крах, обикновено тя е подмяна. Тези, които много говорят какво ще променят,

Това ние да се оплакваме от Вас, е все едно някой производител на ток да се оплаква от цената на тока. Толкова хубава работа ни вършите вече една година, че успяхме да си оправим партията

заповядайте, след това господин Свиленски поиска думата и господин Петков. Господин Караджов, прощавайте, но ще се наложи да поизчакате още малко.

но пък едно стана ясно, господа, нали? Ясно е, че това не е дебат за икономика. Този дебат приключи. Приключи между експертите, приключи в обществото, приключи включително в медиите, в завладените медии, които Вие ни завещахте. Това е процедура за това какъв дебат допускаме днес тук. Този дебат, икономическият дебат, приключи, и той си има победител. Победител в този дебат са какво – фактите! Колегите вече говориха за тях. В пространството останаха няколко клакьори, които безпомощно се опитват да поддържат тезата в тази насока от какво – от страх! Това, господин Председател, е дебат за страха, колеги. Помните ли, че така започнахме навремето с една инициатива, която се казваше: „Не на страха!“ Неслучайно я напомням.

избягаха от обичната ни родина. Това е дебат за това, господин Председател. Ние всички явно в тази зала (реплики от ГЕРБ-СДС) е необходимо да си припомняме кои сме, какви сме, откъде идваме и какво е кукленото шоу. 21 юни 2022 г. куклите не са вън, куклите са вътре. Затова е дебатът, господин Председател. Образи като холограми се появяват от стаи без прозорци, речта е деветдесетарска, а вкусът в устата е на престъпление. Затова е дебатът, господин Председател. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Това не е дебат за недоверието, затова взимам процедура, това е дебат за пълната убеденост. В началото си мислехте, че господин премиерът просто си говори идеалистични предизборни неща, но не. Днес Вие сте напълно убедени,

Убедени сте, че медиите ще се освободят, защото знаете, че работим за законодателство, независимо кое, ще гарантира, че директорът на Националната телевизия повече няма да е рупор на манипулацията, обществената медия ще изпълнява мисията си. (Шум и реплики от ГЕРБ-СДС.) Как върви интригата с избора на господин Кошлуков? Ще взривим ли отново обществото?

Вие там работехте с голям опит, нали? Чудехте се откъде да затворите устата на хората, които си посветиха живота да осветляват корупцията на първа линия на конституционно нашия бряг. Разбрахте, че това ще се случи, но какво ще стане с хотелите перални съвсем близо до вълните?! Разбрахте, че се работи върху Закона за културното наследство и за нов кодекс на наследството. Дебатът е и за това, защото това, което сте занемарили нарочно, не отговаря на никакви международни стандарти, на никакви конвенции и всъщност обслужва унищожаването на историята ни, на облика ни, на паметта Ви. Изплашихте се като че ли за Къщата с ягодите. Колко странно свързани са нещата… И така, това дори не е дебат, господин Председател, това е знак в историята. Ще бележи всички ни завинаги. Ние не се страхуваме. Продължаваме „Промяната“.

за лично обяснение. ГЕОРГИ СВИЛЕНСКИ (БСП за България): Благодаря, господин Председател. Стана малко объркване с процедурите. Господин Биков, вземам лично обяснение като председател на парламентарната група. Понеже трудно можете да обясните Вашата трансформация, а и не се опитвайте. Аз съм се опитвал приятелски да говоря с Вас. Разбирам Ви – намерили сте добро място, така че… Но не се опитвайте да я обяснявате с БСП

Той предлага голяма коалиция и Вие вече сте впечатлен от Борисов. След това Борисов предлага председател на Народното събрание да стане госпожа Нинова, Вие пак сте впечатлен и продължавате. Така че, господин Биков, трансформацията трудно можете да я обясните. БСП не Ви е виновна. БСП я търсихте за управление, само че БСП с Вас няма как да управлява. Благодаря Ви. Виждам, че дебатът, ако не друго, то поне се оживи. Господин Дилов, заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Господин Премиер, господа министри, колеги! Ще се опитам да направя реплика на процедура, което е забавно. Аз мисля, че три неща не се говорят – примерно в къщата на Слави Трифонов не се говори за сешоар, вероятно в къщата на премиера не се говори за Конституция,

Подчертахте, че сте млада и така изглеждате – чудесно изглеждате. И затова аз се чудя откъде е този комсомолски плам? Хайде, аз съм бил в Комсомола и да речем, имам спомени. Вие откъде ги имате? целия този дебат, който беше за какво бил дебатът, че не бил по икономическите въпроси и изредихте цял поименник от теми, всъщност Вие сте абсолютно права и аз искам да Ви адмирирам. Дебатът за икономическата политика на това правителство, за което ние искаме вот на недоверие, се води всеки ден в супермаркетите на България и на бензиностанциите. Ние тук нищо повече не можем да кажем на българите. Нищо повече! Но очакваме от Министерския съвет да ни кажат защо бензинът е с един лев по-скъп, при положение че никъде не излиза тази сметка, и къде отива този лев, очакваме да ни кажат на каква цена е този таен газ, къде се разтоварва и който е четири пъти по-евтин от руския? Ето тези неща очакваме да ни кажат. А пък те как ще обяснят на българите защо всичко им е толкова скъпо… Надявам се да нямат възможност да го обясняват след 24 часа. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ За репликата ли сте, господин Петков? Момент. Други реплики има ли? Господин Гуцанов, заповядайте, имате думата. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Странна работа. Смятате ли, че хората имат такава къса памет и забравихте ли миналата година как бяха пълни площадите с протестиращи срещу арогантното, некомпетентно и грабливо управление на Политическа партия ГЕРБ? Смятате ли, че това е забравено от хората? Не се водела социална политика?! Не е ли социална политика да вдигнеш пенсиите само за една година с толкова проценти с колкото Вие за 12 години? Не е ли социална политика два милиона и сто хиляди български пенсионера след две седмици да получат с 20% по-големи пенсии? Не е ли социална политика младите семейства с две деца да получат средства повече повече от 100 лв. на месец? Не е ли социална политика и не е ли политика да имаш безплатни детски градини и детски ясли? Не сме помагали на бизнеса. А как тогава с близо два милиарда е по-голям износът спрямо миналата година по това време за първото тримесечие? 7,3 милиарда сега, а е било 5,3 млрд. евро. Ако това не е по-добра икономическа политика и не е подпомагане на икономиката, аз не знам кое е. (Шум и реплики.) Уважаеми колеги от опозицията, с Вас, и без Вас правителството ще успее. И със сигурност бъдете убедени, че ако е необходимо, ще преизберем отново председателя на Народното събрание, така че да се движат нещата в правилната посока, въпреки Вас. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Трета реплика? Господин Стойнев, заповядайте, за трета реплика.

тъй като има един мит, една лъжа от времето на прехода, която продължава да се повтаря, че, видите ли, някой е откраднал едни пенсионни фондове. Това е лъжа, защото никога, никога не е имало натрупване на пенсионни фондове, защото нашата система, господин Дилов, е на разходопокривен принцип. Това не са капиталови фондове, така че да бъдат откраднати, и никога не могат да се натрупат средства. Веднъж завинаги запомнете това! Престанете да спекулирате с него! Никога такива пари не са крадени по една проста причина – защото никога не е имало такива пари и те никога не са се натрупвали, а който сега работи,

Дупликата ми е към Вас, господин Дилов. Не бъркайте комсомолския плам с абсолютната нетърпимост – и моята, и на хората отвън, и на всички тези, на които им дошло просто до гуша от целия този театър, който се разиграва и който Вие така умело и опитно владеете. Недейте да ги бъркате! Аз знам, че и Вие самият мъничко сте се объркали

докато в един момент не чух отново да се говорят лъжи – да се говорят лъжи от министър-председателя. И понеже аз две седмици слушам единствено лъжи по мой адрес, си нося и една папка с документи. Господин Петков, господин Асен Василев, и двамата изрекохте твърде много лъжи по мой адрес – изсипахте помия, без по никакъв начин да съм я заслужил и затова за всяка лъжа, която изречете днес, съм си донесъл документ, с който много ясно да Ви отговоря.

пълненето на дупките и така нататък, как, видите ли, той – премиерът, искал 100% тежест, най-ниската цена и дотам, да няма място за никаква манипулация. Това е прекрасна идея и когато я говорихме, аз Ви предложих, господин Министър-председател, въведете я със закон, дайте постановление на Министерския съвет и във всички ведомства, във всички агенции да я въведем тази прекрасна идея. Вие спомняте ли си го това? Като ме гледате в очите, ще излъжете ли пред народните представители, които са ни избрали тук? Ще излъжете ли? (Реплика.) Да, излезте и кажете точно какво се случи. Няма тук да обяснявам на експертен език защо в едни обществени поръчки, където има 230 различни дейности, тези 230 различни дейности си имат 230 единични цени. цени. Всеки, който има поне мъничко познания по Закона за обществените поръчки, ще ме разбере от първа дума, а и съм сигурен, че една част от Вас го знаят. Обаче искам аз да попитам:

Аз си направих труда да извадя за министерствата. Съвсем лесна справка е да извадите за министерствата и да видите какви обществени поръчки и с какви условия те са ги Няма нито една структура, която да е заложила само на най-ниска цена като критерий за избор. Нито една! Влезте в регистъра, проверете. Напротив, при повечето от тях цената има дори по-малка тежест от качествената оценка, господин Министър-председател. Дори по-малка.

Какво оценяваме? Доставка на оборудване на стойност 15 млн. лв. Ама какво му оценявате от плюса към минуса ли тече токът, или от минуса към плюса? Какво точно? Кое е качеството, което оценявате с 50 на 50? Господин Петков, господин Василев, как ги оценявате тези неща?! Значи, моите служители да не могат да предложат 60 на 40, но за „Продължаваме Промяната“ Вие сте юбернейшън, Вие сте високата класа – ние сме нисшата. Ние сме както Хитлер и Гьобелс,

И тези – по-нисшите същества, вечно те са крадливите, вечно те са лошите, а висшата класа сме най-добрите. Извинявайте. В Министерството на околната среда имате поръчка за картиране на местообитания за 8 млн. лв. при съотношение на качеството, колко, господин Кирил Петков? „Браво!“) Ама как предварително ги оценявате 70, господин Петков? Нали сте принципни? Нали само МРРБ сме лоши? Вие сте висши, извинявайте. Няма да повтарям повече. Вие сте висшите. В Министерството на образованието, нека продължим, аз няма да Ви ги чета всичките – те са стотици. Както казах, имам документи и мога да ги извадя да ги видите. Над 50 са такива. Има време, да. Ще слушате сега, щом дърпате лъва за опашката.

И така, в Министерството на образованието имате надграждане на електронна система. Тоест софтуер от същата марка. Какво да му оценявате на качеството? Обаче го оценявате с 60%, а цената е 40. (Смях.) А на мен ми се сърдите за обратното. Защо? Защото доведох експертите при Вас – във Вашия кабинет, пет човека да Ви обяснят разликата между 238 единични цени и една-единствена единична цена? Хубаво, не се съгласихте. Ние приехме ли Вашето? Приехме го, но защо не го приеха другите, да попитам аз? Агенция „Митници“, господин Василев. Агенция „Митници“ има пет поръчки, при които съотношението техническа оферта, тоест качество, варира 60% за качество и 40% за цена

Поръчка, която е за предоставяне на услуги, за 7 млн. лв., където съотношението е 50 на 50, 50% за качество, 50% за цена. Е, питам Ви, господин Василев, как

И така стигаме отново до двойния стандарт. Двойният стандарт е този, който сложи прът в колелото на Коалицията, и Вие през цялото време не го разбрахте. Отношението към „Има такъв народ“ като към трето качество хора доведе до този срив, неведнъж съм Ви го казвал в директен разговор. Аз поне не умея да лъжа и пред Вас не лъжа. Когато говорим за двойния стандарт, бих искал да ме чуете добре. Много големи борци сте срещу корупцията, когато става дума за „Има такъв народ“ и за МРРБ, но не и когато става дума за министерствата и агенциите, които са управлявани или са контролирани от „Продължаваме Промяната“. В края искам да се върна към прословутия разговор със Слави Трифонов, който го разказвате така увлекателно и трогателно. Може да е точно така, той си е бил между Вас, аз ще Ви разкажа един разговор между мене и Вас, и Вие ще си го спомните, пък вече както искате… Аз с очите си гледам всеки един от народните представители, с очите си гледам българските граждани, в чийто интереси съм се заклел да работя и съм работил. Пък и Вие, между другото, това го знаете. Така, във Вашия кабинет веднъж говорехме по тези въпроси и Вие ми казахте: „Виж, искаш ли да ти кажа защо ние искаме да има проверки

(реплики), не съм откраднал и няма да открадна, а какво си мислите Вие, това си е вече във Вашата глава. Но тогава Вие казахте: „Не искам, ако падне кабинетът, онзи в отсрещната сграда да се разплаща с фирмите.“ Ето това е истината за Вашия прословут контрол, за Вашата прословута корупция в МРРБ и във всичко. Ето това е истината защо беше целият този театър тук пред Народното събрание – да има контрол над тази комисия, да има контрол над онази комисия, да влизаме в залата? Защо? Защото Ви е страх от служебен кабинет ли? (Реплики.) Ама, чакайте, мен не ме е страх, нека да влезе утре който иска ревизор, нека да ме проверява от горе до долу, лист върху лист да не остане. Да не би Вас да Ви е страх?

Уважаеми народни представители, сега ще Ви кажа нещо много просто. (Шум правителство, как това правителство може да бъде най-стабилното правителство в нашата история в момента? С няколко много бързи хода. Първи ход, плащаме 3 млрд. и 900 млн. лв. на господин Караджов с неговите 40% оценка в скритите стаи на МРРБ веднага Тошко Йорданов забравя за Македония. Втора стъпка, господин Борисов звъни на телефона и ние му вдигаме и му казваме, добре, господин Борисов, ще се разберем, няма да Ви разследваме. Дясната страна млъква и става по подредена от най-добрия коалиционен партньор. А отляво – от ДПС, единственото, което не трябва да се говори, е за „Магнитски“. Там е големият страх, там е голямото притеснение. Така че, колеги, единственото нещо, което ще Ви кажа, без да обяснявам подробно думите на господин Караджов. Когато попитах Слави Трифонов защо 40%, защо не 20, защо не 10, защо не нула?

Момент, момент, момент, нека да видим на кого ще дам думата

Първо, думата ще дам на вицепремиера Караджов, след това на господин Карадайъ и след това на господин Тошко Йорданов – в тази последователност. Заповядайте, господин Вицепремиер.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

въпреки всичко Гьобелсовият принцип казва: „Повтаряй една лъжа много пъти и сто пъти, и тя ще заприлича на истина.“ Въпреки това, уважаеми колеги, тук пред всеки един от Вас с високо вдигнато чело и в очите Ви казвам: „Колкото и пъти да се изрече една лъжа, тя ще си остане просто една лъжа и няма никакво значение, и няма колко пъти ще бъде продадена тази лъжа на хората.“ Така. Всички Вие си спомняте, че тук в парламента се взе решението за 2,4 милиарда от тази сума и тя в документа, който съм подписал и за който ми подсказва господин Василев, гледам, че нервно ми подвиква, там са записани дефицитите, които са вече поети – поети са с решение на Народното събрание. Спомняте си кризата, аз съм изключително благодарен на Настимир, на Терзийски, на хората от ИТН, на всички, които подписаха, защото наистина щяхме да погубим много животи. Но сега да отидем към това нещо, което каза министър председателят и което е лъжа и за което имаме документи, така че ще Ви помоля за търпение да ги видите – ще Ви ги покажа. На 10 септември миналата година, тук в тази зала вицепремиерът, само че тогава той е служебен министър на финансите, предлага, цитирам, служебните министри предлагат и друго скандално решение, пише в тази статия: „Преди да бъдат прекратени, договорите за текущ ремонт и поддръжка да бъдат анексирани и бюджетът да разплати незаконно възложени дейности по тях в размер на 1,3 млрд. лв.“ Ето го и самото предложение. Така. В него не пише за контрол, в него не пише за каквато и да е проверка от междуведомствена комисия, както аз бях предложил още от месец февруари, заповедта, с която е въведена Междуведомствената комисия за контрол, е по моя инициатива и подписана от нас двамата, така че поне имаше някакъв контрол. Но тогава Вие не предлагате контрол, господин Василев, напротив, онзи ден Ви видях много много бодро да разказвате за основни ремонти под прикритието на текущи ремонти. Абсолютно се солидаризирам с Вас, обаче въпросът ми е – на 10 септември миналата година не ги ли видяхте тези основни ремонти, като искахте да похарчите 1,3 милиарда без никакъв контрол? Не ги ли видяхте? Тогава незаконните строежи, господин Василев, не ги ли видяхте? Незаконните строежи?! Защо нито една дума не сте обелили – ето я цялата стенограма: „Четиридесет цялата стенограма. Ама защо не сте обелили нито една дума, господин Василев? И така. По онова време, господин Василев, аз не съм бил във властта, Вие бяхте, даже не съм и подозирал, че ще вляза, честно Ви го казвам но мнозина от Вас бяха депутати и в онзи парламент и Вие си спомняте този скандал, този истински скандал, както го определят медиите. Това не е моя дума – скандал с мирис на корупция е нещо, което чета в медиите. Дори още нещо, до Вашата снимка, медиите задават следния въпрос: „Засега не е ясно какво накара министрите на регионалното развитие Виолета Комитова и на финансите Асен Василев да преобърнат мнението си на 180 градуса?“ Но по-надолу става дума – има един милиард и триста милиона причини да сте си обърнали още тогава мнението. За мен, господин Василев, корупцията си е корупция винаги, няма значение от кого се прави и аз не знам дали същото това важи и за „Продължаваме Промяната“, и за Вас, но знам, че ако някой прокарва интересите на пътните фирмите, на пътностроителните фирми, то това не съм нито аз, нито „Има такъв народ“ и ако някой е брокер, това не съм нито аз, нито „Има такъв народ“, брокерите сте започнали работата още през лятото на 2021 г. и като Ви гледам и досега не сте спирали, брокерите.

процедираме оттук нататък. Ще дам думата на вицепремиера Василев и с това тази тема, на която отделяме вече… Какво означава не, господин Чолаков? Какво означава не? Темата на дебата е вот на недоверие, вот на недоверие, не е какво пише по медиите миналата година. Дадох достатъчно време на вицепремиера Караджов, аз дадох достатъчно време на вицепремиера да изясни позицията си. Вицепремиерът Василев има думата и след това ще уточним процедурите и ще дам по две минути на всяка група да изрази отношение. Заповядайте, господин Василев. Господин Караджов, на Вас Ви е простено – Вие не бяхте в тази зала, но голяма част от хората тук бяха. Така. Ако много добре си спомняте, това предложение от името на Строителната камара беше входирано. Онова, което аз казах тук, от тази трибуна, е, че това е закононарушение, че то се входира, за да може да се отпушат ЕРП-тата. Онова, което пропуснахте да кажете – че фирма по фирма, договор по договор бяха изброени фирмите в това проекторешение и беше казано, че АПИ ще направи проверка, преди да разплати парите фирма по фирма, договор по договор, за да няма преценка кой ще си получи парите и кой няма да си получи парите. Народното събрание – фирма по фирма, договор по договор! Господин Чолаков излезе на трибуната и каза: „Аз тези фирми не ги знам кои са, няма да подкрепя това решение.“ Съответно решението не мина. Толкова за брокерството. Когато Народното събрание решава – фирма по фирма, договор по договор, след проверка на АПИ няма кой да брокерства. Това не е решение, което казва: Министерството на финансите или МРРБ по тяхна преценка ще решат на кого да платят, кога да платят и какво да платят. Всичко тук беше внесено, пак казвам, фирма по фирма, договор по договор, с ясното становище на Министерството на финансите, което и до ден днешен Ви пречи, че тези договори са противозаконни и че те са сключени в нарушение на редица закони.

Така че по-спокойно със спекулациите кой какво прави. Другото, което искам да Ви кажа, господин Караджов, е, че този разговор нямаше да се води, ако бях казал да на тези 3,9 милиарда. Само че аз казах – не. Толкова за това кой е проводник на кои корупционни интереси.

(Нечленуващ в ПГ): Благодаря, господин Председател. Моята процедура е към Вас. Моля Ви, когато има хора, които са се изгубили, да ги навигирате, защото нещата не са добре. Аз ще иззема тази функция и ще припомня на господин Йорданов, че не сме в заседание на

Благодаря Ви, господин Председател. Заявихте тази сутрин, че днес ще изпълнявате Правилника, но уви, не Ви се удава. Обръщам се към Вас, господин Председател – от тази трибуна, когато клетвопрестъпник и нарушител на Конституцията

…че темата „Магнитски“ е тема актуална, интересна, любопитна и е добре да се запознае, само да не лъже. Иначе по темата „Магнитски“ господин Пеевски си води делата в Америка. Тя е демократична държава, има свое законодателство. Там вървят определени процедури. Но да му напомним на този лъжец, че е подписвал документи, в които казва, че господин Пеевски няма нищо общо. Тогава ли лъже, или сега? Да му напомним, и на дружината, които от една година са министри и са на власт, че техните актове нашият съд, българският съд ги обявява за незаконни! Тези нарушители на закона! От тази гледна точка, господин Председател, моля да влезем в темата на дебата. Тази тема беше интересна, която чухме преди малко, и разбрах – мястото на тази тема не е в тази зала, а в прокуратурата, прокуратурата! Самите те се обвиняват за корумпирани – единият казва, че е корумпиран, другият казва, че е корумпиран! Ето затова, уважаеми народни представители, призовавам Ви да изпълним Конституцията България и Правилника на Народното събрание и да ги отстраним от властта. Благодаря Ви.

Но ако някой от нас тук започне да лъже толкова брутално, със сигурност ще има наказание. Просто не е редно това. От личния ми опит с Асен и Кирил, въпреки че съм имал сериозни сблъсъци и с двамата, докато бяхме в коалиция, включително спрях да ходя на съветите заради господин Асен Василев, но от личния ми опит с цялото това нещо не мога да кажа, че господин Асен Василев, когато съм говорил по работа с него и той е поемал ангажимент, не си е държал на думата или ме е излъгал. Пак казвам, ние като цяло сме против финансовата политика и резултатите, до които тя доведе страната в момента. Но не мога да кажа, че ме е гледал в очите и ме е лъгал, за разлика от човека, който стои до него, който много пъти ме е гледал в очите и е лъгал. И в момента лъже. Клел се е в думата си и след това е плюл върху себе си. Така че, моля Ви, удържайте ги, защото, ако аз започна да говоря като тях, знам, че ме дебнете и ще ме отстраните от три заседания.

Благодаря, господин Председател. Процедурата ми е към Вас – по начина на водене. Очаквах да вземете отношение – не го направихте. Затова да Ви напомня – когато се използват обидни квалификации – господин Карадайъ напусна залата, но правете му забележка. Вие казахте, че ще спазвате Правилника в началото на това заседание. Мисля, че при повторно нарушение на Правилника следва да се наложи наказание. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Гюров. За изразяване на отношение – господин Ананиев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето отношение е към изказването на министър Караджов всъщност по няколко различни теми, които той спомена. Първата от тях е относно сравнението с различните обществени поръчки. Както на всяка аерогара и на всяка митница, така и в правителството се прави корупционен риск. Корупционният риск в Регионалното министерство е най-голям благодарение на ето тези колеги тук Заради този висок корупционен риск всичко, което се случва в Регионалното министерство, трябва да се гледа под лупа. Всички знаем с ин хаус какво се случи. Между другото, господин Караджов беше обещал едно обследване за ин хауса – ние така и не го чухме. Но аз чух, че за магистрала „Хемус“ ще плащаме над 400 милиона, което малко ме изненада, тъй като единствено знаех, че ще се плаща пътят Ботевград – Видин, не и за „Хемус“. Очевидно там продължават ин хаус процедурите – поне лично за мен не е редно. Другото нещо, което е факт – че в Регионалната комисия няколко пъти сме обсъждали бюджета с различните суми, но сумата от 3,9 милиарда никога не е споменавана. На последното обсъждане на бюджета дойде заместник-министър Пенчев и ни връчи един документ, в който половината от числата никога не бяхме виждали. Друг проблем, който е много важно да се каже – че по време на служебните кабинети не е имало парламент, не е имало кой да контролира, тъй като парламентът е бил разпуснат! В момента от доклада, който излезе, 79% от ремонтите – за текущ ремонт и поддръжка, са всъщност основни ремонти, които в Комисията ГЕРБ и ДПС защитават неистово, защото искат тези пари да се платят като текущ ремонт и поддръжка! Но това са парите на данъкоплатците – няма как да излезем да ги платим безрезервно! Системата, която се измисли с 50%, за да може да започнат да се оправят пътищата – в момента е летният сезон, имаме прекалено много пътуващи! И 50%, с които да може да се гарантира публичният ресурс! Това беше най-добрият вариант за гарантиране на тези средства! Корупционният риск е много голям, тъй като са се случвали ужасни безчинства в Регионалното министерство относно пътното строителство! (Реплика: „Времето!“) Относно качеството на пътното строителство в последните 10 години – може да го кажете всички Вие, които ползвате пътищата и знаете по какъв начин се е строило – безотговорно, защото се е крадяло! Крадяло се е и са загивали български граждани по пътищата в цяла България заради тази корупция! Корупцията убива и всичко, което трябва, ще бъде направено, за да бъде спряна!

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Не очаквах този дебат да извади на показ лекьосаните парапети на властта! Един час премиер и вицепремиер разказват неща от кухнята до степен, в която е замесен Президентът на Републиката, с думите, цитирам Кирил Петков, по данни на вицепремиера Караджов: „Ако падне кабинетът, оня отсреща ще разплаща!“ Не е една жена! Ето го вицепремиера, и премиерът не го отрече. Затова ли, уважаеми почтени, от няколко дни за Вас Президентът на Републиката е човек, който се е объркал;

върху Конституцията! Вие ли ще говорите за нулева толерантност към корупцията, корупционери! Това е моят коментар.

Госпожо Атанасова, не съм го очаквал от Вас като парламентарист с по-дълъг опит. Сега, Ваше право е, Вие рязко се загрижихте за президента Радев, рязко Ви стана симпатичен, на какво се дължи това, нямам никаква идея. Но днес сте особено емоционална. Аз Ви следя и в залата, следя и Вашия Фейсбук профил, пишете: „Скандално и недопустимо изказване на Асен Василев“ и цитирате еди-си какво „бедните“. Но, госпожо Атанасова, Вие сте парламентарист с опит. Не може всеки път, когато чуете някаква вулгарна дума или за духане, веднага да излизате на трибуната. Не става просто. И тук личи, че се чувствате дискриминирана, защото става дума за бедните. Очевидно, искате и Вие да се вредите там, пък не сте от бедните. Съжалявам и за това. (Шум и реплики

уважаеми господин Министър-председател, вицепремиери, министри! Господин Председател, много беше хубав призивът Ви за добър тон, за бон тон, но ако това е бон тон, не знам, нека преценят тези, които гледат, защото на мен по-скоро това ми се вижда като поредното дъно, което копаем тук, в българския парламент и като тон, и като съдържание, и като изказ, и като всичко онова, което хората не искат да видят. Отношението, което искаме да вземем към това, което каза вицепремиерът Караджов, е, че това, което той каза, ние го виждаме вече шест месеца. Виждаме го и в онова прословуто решение, което искаше да превърне българския парламент в одиторска кантора. Предупреждавахме и така нататък. Защото някой не иска да носи своята отговорност. Аз лично нямам основание нито да симпатизирам на господин Караджов, били сме политически опоненти, нито пък да си мисля, че лъже, защото досега не ни е лъгал. Аз лично не съм видял да има публично доказателство за негово твърдение, че е лъжа. Обаче това, което виждаме иначе от тази трибуна днес, казано от премиера и от вицепремиера, мога да окачествя така – и интерпретацията на цифрите, и всичко онова, което чуваме от тази трибуна. 1989 г. – някои от Вас не са били родени, имаше един прекрасен филм, който беше номиниран дори за „Палмата“ в Кан, не мога да си спомня дали спечели „Палмата“ в Кан, но беше страхотен филм, филмът се казваше „Секс, лъжи и видео“. Това е, което виждаме от този кабинет вече шест месеца.

И Вие, като най-опитният парламентарист сред нас, и Вие задавате този тон на неспазване на добрия дух в залата. Поне Вие можеше да устоите на изкушението за това. От БСП – господин Свиленски,

Вече става ясно защо пет часа заседаваме. Българските граждани гледат и не разбират какво обсъждаме, защото нито вносителите на вота искат да го защитят, искат да разобличат правителството в погрешно водена финансова политика, нито тези, които оттеглиха подкрепата си от кабинета, казват защо са оттеглили. И факт е, че от пет часа дебати три часа не говорим за мотивите на колегите от ГЕРБ, три часа те мълчат, защото знаят, че няма какво да кажат, а говорим за тези неща, за които наистина искат да свалят кабинета – това са тези четири милиарда за строителството. И чат-пат включваме темата „Северна Македония“, която не е тема на Народното събрание тази седмица, заявена от всички, включително от министър-председателя. Но ние продължаваме да си говорим, че нещо ще стане някога някъде, продължаваме частни разговори, лични, в кабинети или по телефони, да си ги разказваме от тази трибуна. Това е най-грозното, между другото, в политиката. Колеги, не го правете! Това не дава добър пример за никого напред – да си разказваш личните разговори от това какво си говорил в кабинета или по телефона по даден повод. Комуникацията трябва да е публична, трябва да е ясна и тя е за обществото. Другото не е за обществото. И понеже съм взел думата, ще се обърна и към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ, понеже те заявиха, че ще подкрепят вота на недоверие. Колеги, на първата страница в мотивите пише: „Под риск са сроковете за членство в общността“ – в ЕRМ2 става въпрос, присъединяването към която беше основен приоритет в управленския мандат на ГЕРБ, редом с влизането в Европейския банков съюз и ЕRМ2. Кажете кога сте откровени – когато искате референдум за еврото, когато искате за България“), или сега, когато искате да свалите правителството, което според ГЕРБ забавя всички тези процеси? Тук трябва да бъдете красноречиви. Избирателите отвън, които чакат, това ще го гледат, как гласувате дали срещу забавянето на всички тези неща, които според ГЕРБ ги прави това правителство и ги оттласква във времето, или ще подкрепите

Не. От „Демократична България“? Не. От ВЪЗРАЖДАНЕ, колеги? Господин Костадинов и след това независимите също ще имат възможност да изразят отношение. Господин Председателстващ, когато миналата седмица тук минаха дебатите за оставката на председателя на Народното събрание, мнозина от нас вероятно си помислиха, че няма как да стане по-лошо от това, което беше, защото наистина тогава сегашният български парламент удари дъното, но днес под дъното се оказа, че има двойно дъно. За съжаление, това, на което ставаме свидетели тук, е наистина нещо изключително нелицеприятно и нещо, което удря по авторитета на българската държавност. Тук няма да говорим за партии, няма да говорим дори за личности, защото междуличностните нападки в крайна сметка остават за сметка на всички нас, тъй като, когато тук, от тази трибуна, или вътре в залата някакви хора, които далеч не всеки ги разпознава по улицата, започнат да се карат, да се обиждат, да си викат някакви неща, в крайна сметка огромната част от българското общество научава, че там нещо депутатите пак са се изложили. От тази гледна точка смятам, че – и разбира се, нашето мнение, на ВЪЗРАЖДАНЕ, е такова, че към настоящия момент този парламент е напълно изчерпал своя морален мандат, разбира се. Правителството, от своя страна, с преповтарянето пак на добре известни, казвани казвани многократно и за съжаление, никога доказвани в практиката твърдения, прерастващи постепенно в сериозни лъжи, няма как да ни убеди, че ние трябва да дадем доверието си на този кабинет. От тази гледна точка най-доброто решение, което може да се случи, е максимално бързо всички ние с ясната отговорност, че тук всеки един от нас представлява десетки хиляди български избиратели, да направим необходимото, за да можем да отидем на нови избори, които да послужат вече като един своеобразен референдум. Защото това, което господин Свиленски каза, е много точно – да видят избирателите. Всички ние трябва да уважаваме избирателите си. Никой не е казал, че трябва да се уважаваме помежду си чак толкова много, но избирателите си сме длъжни да уважаваме, защото ние други избиратели нямаме и друг народ нямаме. От тази гледна точка най-доброто решение сега, с оглед на развъртащата се пропагандна машина с най-различни видове лъжи, клевети, добре известни повторени смеси от истини, полуистини, откровени най-доброто решение, за да се избяга от тази изключително неприятна въртележка, която превръща българската политика във, за съжаление, почти аналог на помийна яма, да отидем на избори, на които вече, в разговори с избирателите си, да им кажем ясно и категорично кой какво иска да направи, кой как смята да го направи, кой какво е направил. Тогава и на разговори, и на дебати, включително и с Вас, господин Свиленски, и с всички останали ще можем да си говорим – кой кого предаде,

(Нечленуващ в ПГ): Сигурно от над половин час, господин Председател, искам тази процедура, защото на моята реплика към господин Каримански Вие позволихте на Тошко Йорданов да изрази а моята реплика беше към господин Каримански. Аз исках Любо Каримански да стане за случая, който описах, и да каже Иво Атанасов дали лъже, или не лъже. отношението на „Има такъв народ“ по времето на трите парламента, което е пак част от тази процедура, ще Ви кажа че „Има такъв народ“ е единствената партия на прехода, която излъга по най-брутален начин своите избиратели. Въпросите от референдума, всички цели на партията в чл. 4 от Устава, абсолютно нищо не е изпълнено и никога ръководството на „Има такъв народ“ не е смятало да изпълни тези цели. Те не са поставени на масата на преговорите. Така че в днешния вот – в два парламента участваш, не можеш да направиш правителство. Участваш в правителство, в което единственият проблем – днес да го няма този вот или да бъде подкрепен от „Има такъв народ“, е едни милиарди, които не са дадени на нашите министри. И Тошко Йорданов много добре го знае това нещо. ДЖЕЙХАН ИБРЯМОВ заповедта на Тошко Йорданов щеше да бъде: „Крепим правителството. Ставайте на амбразурата и крепете правителството!“ Как можеш да искаш от една фалирала държава едни четири милиарда? Искам да кажа, че Иво Атанасов никога не е лъжец, а всички, които са се докоснали до ГЕРБ – които са се докоснали до ГЕРБ, труженичките на ГЕРБ, които ги крепиха през време на годините, отидоха в историята. Това ще бъде съдбата и на „Има такъв народ“. Жал ми е за колегите – честни, достойни българи, депутатите, които изпълняват едни заповеди и не могат да изразят своята собствена воля. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Също така разбирам, че проблемът, който имат северномакедонците с националната идентичност, се изразява в обругаване на българите. И Вие в момента допускате един човек, който до вчера е говорил точно обратното на това, което сега говори – да доказва какъв покорен роб е на новите си приятели, което няма никаква връзка с днешния разговор. Ако този, който говори, иска нещо да ми каже, да дойде да ми го каже. За онова, че излъга – излъга. Но знаете ли кои са били тези, които са изклали българите в Батак? Предвождани са от Ахмед ага, който е помак.

Момент, момент, момент! Не съм дал думата на никого. Господин Атанасов, Вие имахте...

към Тошко Йорданов. Той е казвал пред всички: кога ще гасим тока, ще дърпаме шалтера. Иво Атанасов не се продава и не предава каузата, за която бяхме тръгнали всички. Така че, ако има роби,

Уважаеми български граждани, днес формално водим дискусия за вот на недоверие за финансова и икономическа политика. Казвам формално, защото от числата и данните, които бяха изнесени в началото на деня, надявам се, става ясно, че вот за провал в икономическата политика точно сега е доста несъстоятелна претенция. А преди малко получих и още един аргумент защо тези дебати са просто формалност за икономика и финанси. Мисля, че повечето от Вас – българските граждани, разбрахте, че става дума за едни пари и за някакви принципи, и за никакви дебати за финанси и икономика. Но аз все пак съм министър на икономиката и индустрията и искам да защитя политиката на правителството в тази сфера, първо, а после ще Ви поговоря за корупция, задкулисие с доказателства в икономиката и защо смятам, че причината за искането за свалянето на кабинета е това, че задкулисието се видя заплашено, защото промяната започна и защото вижда единственото спасение за себе си в свалянето на този кабинет и връщането на статуквото. Но това след малко. Първо, за икономика – изговориха се много неща, много числа, винаги в такива ситуации се правят всякакви интерпретации. Аз Ви предлагам една различна. Когато оценяваш нещо дали е по-добро, дали е по-лошо, или е статукво трябва да го сравниш с нещо друго, не просто да го представяш като числа, а да го сравниш. И тъй като в мотивите на вота основната нишка, която се прокрадва, е: кабинетът Петков трябва да си отиде, защото при Борисов се управляваше по добре държавата и бяха по-добри финансите и икономиката. Това е в мотивите. Реших да представя на Вашето внимание, уважаеми български граждани, сравнението между този кабинет и Борисов. Бяха представени сравнения с Европа, бяха представени сравнения вътре вътре в предишни периоди. Аз съм извадила малко сравнения „Борисов“ и сега за един и същи период, така както се прави професионално в тези случаи – първото тримесечие на 2021 г., а Вие заключете с какво този кабинет е толкова лош, че трябва да си отиде, за да се върне Борисов, както пише в мотивите. Брутен вътрешен продукт първото тримесечие на 2021 г. Бойко Борисов – минус 1,8, спад в брутния вътрешен продукт. Брутен вътрешен продукт първото тримесечие на 2022 г. – 4 плюс. Безработица – Борисов – 6,1, безработица сега – 4,6. Промишлено производство – Борисов – 109%, сега – 126. Преки чуждестранни инвестиции – Борисов – 244 милиона, сега 883 милиона. Износ –Борисов – 16,7, износ сега – 33,6. Бих искала обаче да отчета и още една разлика между тези сравнения, числата говорят сами за себе си.

Но, уважаеми български граждани, не можем да отречем, че имаме два открити въпроса. Да, макроикономическите показатели, финансовите показатели на страната са стабилни – бъдете спокойни, България е финансово стабилна и икономически добре развиваща се въпреки всички обстоятелства извън и вътре в страната, но имаме открити въпроси. Първият ръстът на цените, обедняването, неравенствата, намалялата покупателна способност и вторият, справедливостта, за което ще говоря накрая. Българското правителство предприе мерки за борба с този първия проблем – цените и обедняването, между другото, мерки, които опонентите ни критикуват, но са мерки, въведени в цял свят и в цяла Европа едни и същи – премахване на акциз на горивата, намаляване на ДДС на храните, подкрепа за бизнеса с компенсации за тока, подкрепа за младите семейства, увеличаване на доходите на пенсионерите – едни и същи. Нашите опоненти хвалят положението в Европа, критикуват нас за едни и същи неща. Ние като коалиционен партньор в правителството сме удовлетворени от това, което се случва по тази тема – доходи, бедност и неравенства. И благодаря на коалиционните партньори за тяхната социална чувствителност, защото в мерките, които правителството предприе, изразяващи се в 20 милиарда – една трета от разходите на БВП в социална политика през месец април и още два милиарда сега са истинското социално лице на това правителство. Ние сме доволни, защото шест години се борим с тях като опозиция да има безплатни детски градини и най-накрая има безплатни детски градини. Това е наша политика години наред. И нещо повече, онези родители, които не можаха да си осигурят детски градини за децата, получиха обезщетение миналата седмица. Ние сме доволни, защото многогодишната ни битка за увеличаване на майчинството и отглеждането на дете за втора година вече е факт – десет години се борим, за шест месеца е факт. Ние сме благодарни, защото многогодишната ни битка за справедливо преизчисляване на пенсиите – десет години не стана, за шест месеца е факт. Знам, че е много трудно и никой в такива времена не говори за култура, но спомняте ли си, уважаеми народни представители от ГЕРБ колко време ни отне като опозиция да Ви убеждаваме колко полезно нещо е културният чек.

Ние сме доволни, защото битката ни за диференцирано ДДС на храни, макар и само за хляб, вече се прилага. Доволни сме, че всяко домакинство ще бъде компенсирано с цените и намаляването на акцизите на горивата и разбира се, като министър на икономиката да кажа нещо, тъй като се изговориха много неща от хора, които съм сигурна, че в последните месеци не са виждали жив бизнесмен или собственик на малка и средна фирма на живо. Да Ви кажа как е в диалог с тези хора. Българската икономика има растеж от 4% за първото тримесечие благодарение на две неща: подкрепата на кабинета за българския бизнес бизнес и техните усилия на бизнеса да запазят работни места и да не закриват фирмите си. Това беше съвместно усилие в диалог, в множество срещи в Министерството на икономиката и индустрията с работодателите. Аз ги поздравявам и им благодаря за този добронамерен диалог и за програмата, която заедно изработихме, за да спасим българската икономика и да запазим българските работни места. Чуха се критики по отношение на инфлация, корупция и други теми, но аз искам да видите как са отразени те в мотивите. Нарекох веднъж тези мотиви политическа шизофрения и ще Ви кажа защо. Уважаеми народни представители, в мотивите твърдите – няма ги парите по Плана за възстановяване и устойчивост и затова правителството трябва да си отиде. Само че правителството като си отиде, парите няма да ги има още една година. Хем констатирате, че е слабост, че ги няма, хем искате да падне правителството, за да ги няма още една година. На второ място, няма подкрепа за бизнеса в енергетиката и има лобистки интереси заради ВЕИ-та, казвате Вие и в същото време искате да падне правителството, за да не мине Законът за енергетиката, който Ви чака в комисиите, където се изземват свръхпечалбите на дружествата и се дават на бизнеса. Това не е ли някакво раздвоение на личността? Не се случват едни хубави неща, дайте да ги махнем тези хора, за да продължат да не се случват още шест месеца и да хвърлим в хаос и в политическо безвремие страната. Трето, уважаеми от ИТН – няма ги, Тошко Йорданов, каза, че причината за напускането на Коалицията било Македония, само че явно не си е чел мотивите на вота. Уважаеми колеги, една трета от мотивите са срещу енергийната политика на това правителство. „Има такъв народ“ ще подкрепят вот на недоверие за енергетика, където те имаха министър – шест месеца, и нито за секунда не се разграничиха от тази политика в енергетиката. А сега ще гласуват срещу собствения си министър?! Може да продължа с още аргументи, но предпочитам да Ви кажа по-интересното. Разбирате, че това, което се говори тук формално и е записано в мотивите, не са истинските причини за искането на оставката на кабинета. Това, което се разигра преди малко между колегите от МРРБ и премиера и финансовия министър, беше грозно, но категорично се противопоставям срещу опита да сложите петно корупция на цялото правителство. Категорично се противопоставям на опита да ни препишете точно това, срещу което се борим – корупцията, и ще Ви кажа как.

това, което се случва в пътищата, едно към едно се случва в язовирите. Помните ли едни 500 милиона за ремонта на един язовир? Аз не постъпих като колегите от „Има такъв народ“, не отидох да им извивам ръцете – дайте ми още 500 милиона, за да продължа да наливам пари в бездънната каса на корупцията и кражбата. Аз извиках АДФИ и Сметната палата, ето ги докладите. (Показва Така се прави в правова държава, там, където държиш на институциите, викаш институциите и те се произнасят. Не отиваш в тъмни стаички да се пазариш за още три милиарда, за да ги налееш в същите кражби, в които и досега са отивали. (Ръкопляскания сега ще Ви докажа защо мафията, статуквото, олигарсите и крадците въстанаха срещу правителството с документи, не с есемеси, не с тайни разговори, защото това е Народното събрание, където се прави политика. Това не е изповедалня. Доклад на Сметната палата, който казва следното: „строителните работи на проветрените язовири не попадат в дефиницията на текущ ремонт, а представляват основен ремонт. Нямат издадени изискуеми по Закона строителни книжа, нямат одобрени проекти и издадено разрешение за строеж“, тоест строежите са незаконни. Спирам ги и отиват в прокуратурата. (Ръкопляскания В резултат на случилото се на „Монтажи“ ЕАД са предоставени значителни по размер финансови ресурси, без да са надеждно обезпечени и без да са налице условията на изготвени и одобрени технически проекти и количествено-стойностни сметки за фактическото започване на ремонтните дейности. Договарянето и плащането на аванси, представляващи 100% от дейността – 100% аванс без нито един ремонтиран язовир, тоест един, от общата цена за изпълнение на съответните договори не би могло да се характеризира като съответстващо на пазарните условия, не кореспондира с принципите на ефективност и икономичност при разходването на публичните средства и представлява измама по Наказателния кодекс. Спирам го и отива в прокуратурата. При възлагане на ремонтните дейности не са прилагани редът и условията за провеждане на обществени поръчки, регламентирани в Закона. При сключването на договорите не са спазени принципите на публичност и прозрачност, не са обявени за участие в публично оповестени конкурсни процедури условия. Ще прехвърля няколко, защото става много, но има интересни. Гаранция за изпълнение. Тъй като застрахователните полици, както и в Общите условия към тях е посочено, че застрахователят не дължи обезщетение, в случай че лицата са свързани, то застраховки не се дължат – 100% авансово на незаконни строежи, на свързани лица. Не съм искала 3 милиарда, за да ги продължа – в прокуратурата. Нещо интересно, което сигурно вълнува перничани. За обект с предмет „Аварийно изграждане на водопровод от Мало Бучино до град Перник ведно с помпена станция и резервоар с цел аварийно водоснабдяване на Перник“ не е издадено разрешение за строеж, строителството не е завършено и независимо от изминалите пробни изпитания, аварийният водопровод не се използва. По този начин не са предприети ефективни неотложни действия в помощ на населението на Перник. Изпълнението на строителните работи без сключен договор с възложителя или изпълнителя, както и подписването на актове и протоколи по време на строителството от лице, което не е участник в строителния процес, представлява измама по реда на чл. 209 от Наказателния кодекс. Водопроводът на Перник отива в прокуратурата!

като трети лица са получили изпълнението на поръчката, съответно предоставен им е публичен финансов ресурс, без същите да са участвали изобщо при провеждането и възлагането на дейностите и така нататък, Уважаеми български граждани, днес изборът не е между това дали е добра икономическата политика и финансовата ситуация,

Тоест имаме този да го наречем партиен блок, но имаме ли социална, икономическа, финансова алтернатива? Има ли алтернатива на борбата с корупцията? Нито за минута не чухме предложения. Добре, това правителство си отива, какво предлагате? Какво предлагате? Каква неинфлационна мярка предлагате? Да не се дават доходи на хората, да се спре помощта на бизнеса. Кажете! За Вас всичко е проинфлационно и сгрешено. Добре, имате право на различно мнение, но кажете какво предлагате, каква е алтернативата? Искате единствено разрушително този кабинет да си отиде, за да можете да се обедините и да спрете започнатата промяна. Уважаеми български граждани, образно

България“.) И образно казано, другата папка, която е финансова стабилност, икономически растеж, социална политика и продължаваща борба за справедливост за премахване на стария модел на управление – олигархичен, задкулисен, унищожителен за България. Изборът е Ваш, уважаеми български граждани.

Благодаря Ви, господин Председател. Знам, че нямаме време, но не мога да използвам тази процедура по начина на водене, защото чухме току-що поредните лъжи. Цял ден министър-председателят лъже сега и госпожа Нинова излъга. Госпожо Нинова, какво казахте преди малко – че ние не сме подкрепили актуализацията на бюджета? Това ли казахте? Ние подкрепихме актуализацията на бюджета в пълния ѝ вид, ще я подкрепим и на второ четене. Спрете да лъжете хората, моля Ви! Сега, аз как си го обяснявам, може би за Вас е животоспасяващо да останете в тази коалиция, но когато говорим с факти, истината, нека да ги признавате такива, каквито са, защото много добре знаете, тъй като с Вас се познаваме от едни коалиционни съвети и как са протичали те, каква е истината, и какви са позициите ни. Цял ден министър-председателят лъже, че като част от мафията сме искали да взривим едно министерство, да откраднем едни милиарди.

Вицепремиерът може да вземе думата, когато си иска, така че аз съм длъжен да я дам, макар че се получава реплика-дуплика. Уважаеми господин Балабанов, разграничавам се единствено от пошлия начин, по който си общувате напоследък с личните есемеси, с разговорите, с личните нападки, с епитетите, които си лепите. От това се разграничавам категорично и няма начин да ме вкарате в този диалог. Що се отнася до бюджета. Уважаеми колеги от „Има такъв народ“,

А нали знаете, че ако подкрепите пенсиите, а не подкрепите другите мерки, няма откъде да дойдат парите за пенсии. (Шум и реплики от ИТН.) Така че тези интерпретации: „ама ние подкрепихме, ама всъщност само социалните без другите“, означават липса на подкрепа. Или заявяваш чисто и ясно: това е бюджет и ще го подкрепим, или не шикалкавиш „ще подкрепя социалните“, за да заблудим хората, че сте социални, „ама другите няма“. Ами така социалните мерки никога няма да влязат. Министърът на земеделието е направил заявка

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаемо правителство, уважаеми дами и господа! Когато се подготвях за този дебат, не предполагах, че изказването в момента, в който го направя, ще се яви своеобразно обобщение на дискусията, която се води до момента, в две направления. Първата е по-скоро политическа, там обобщението идва естествено от това, което чухме като размяна на реплики и изказвания между довчерашните коалиционни партньори. Втората част е в сравнителен порядък, тъй като тук и правителството, и опозицията, тоест вносителите на вота, заговориха в тази посока. Тоест по тези две направления е организирано и самото ми изказване. Да започнем с тези обобщения на базата на чутото. Семейните отношения доминират в управлението на икономическата и финансовата област не в последните шест месеца, а в последната една година, тъй като виждаме изпълнителите тук, вдясно. Тоест отговорността се носи за последната година. Какво наблюдаваме? Наблюдаваме незачитане на Конституцията, правилата и нормативната уредба. Липсва последователност, липсва адекватна оценка на икономическата ситуация, липсва умение да се планира и поради това се намираме в постоянно състояние на актуализация на бюджета. Тук дори чухме, че трябва да зачеркнем политиката, която се води в страната след 1998 г. Това между другото означава, че зачеркваме и този период на безпрецедентен икономически растеж и социална политика, който се наблюдаваше от 2001-а до 2008 г., особено в периода 2005 – 2008 г., когато пенсиите бяха удвоени, когато заплатите бяха удвоени, когато имахме 30% преки чуждестранни инвестиции и имахме икономически растеж от 7% годишно. Да, говоря за управлението на Тройната коалиция с мандата на „Движение за права и свободи“.

идеята, че едва ли не се подкрепя тази политика преди 1997 г. и сега ни чака някакво повторение на тази политика. Дано да не е така! Липсва управленска програма, липсват реформи, липсва грижа за уязвимите групи и фокус върху тях, липсва предсказуемост за бизнеса. общините по същия начин бяха поети ангажименти, които не виждаме в актуализацията как ще бъдат изпълнени. Инфлацията е оставена да се вихри със страшна сила, за да има повече да се преразпределя. Защо се преразпределя повече и защо е оставена така? Да си насочат финансовите потоци, твърде вероятно и към задкулисни кръгове. Стана въпрос за бедността, и то по един вулгарен начин. Това, което трябва да се каже, е, че имаме все още 783 хиляди пенсии, които са под линията на бедност. Но това, което трябва да се каже, е, че това ниво на пенсиите, което се предлага в актуализацията, е нивото, е нивото, което зададе „Движение за права и свободи“ през предната актуализация на бюджета – със 120 лв. добавки за пенсионерите. Сега се опитвате да достигнете това ниво и да го поддържате, но „Движение за права и свободи“ също ще кажем своето мнение по този въпрос между първо и второ четене. Да преминем и към числата. Защо са важни тези сравнения, този сравнителен порядък? Да, можете да се съпоставите с предходен кабинет, можете да се съпоставите и как стоим в сравнителен европейски план. Това и ще направя в следващите няколко минути. Ако кажем, че сме по-добри сега, отколкото преди една година, трябва в сравнителен план с останалите европейски страни да се подобряваме в класациите. Не е ли така? – Така е. Тоест на кое място сме били първото тримесечие на предходната година, на кое място сме сега? И тогава имаше кризи и за останалите европейски страни, и сега има кризи. И за нас се отнася същото – и тогава имаше кризи, и сега има кризи. Тоест да видим как се отнасяме в сравнителен порядък с останалите европейски страни: спадаме ли в тази класация, или се качваме? Ако се качваме в класацията, вероятно има с какво да се похвали и настоящият кабинет. Ако искаме да догонваме средноевропейско ниво, трябва да растем по-бързо от европейските показатели. Дали това се случва? За съжаление, не. Казвам това с голямо разочарование. Колегите тук в дясната част на залата знаят, че аз бях един от основните критици на ГЕРБ от 2009 г. насам. Това може да се потвърди в моите публични изяви. Затова правя това сравнение на базата на обективните числа, за да видим какво сме надградили, променен ли е моделът и къде се намираме сега в икономически план. За съжаление, резултатите са следните: инфлацията достигна 15,6% по национална методология и 13,4% по европейска методология. Само четири страни в Европейския съюз имат през май тази година по-висока инфлация от нас. Да се обърнем към месец май миналата година и да видим какво е било при ГЕРБ. Както казах, нямам намерение да ги хваля и никога не съм го правил, но да видим числата. През май 2021 г. 14 страни от Европейския съюз са били с по висока инфлация от нас, а сега са четири, тогава са били 14. Инфлацията на цените на производител за вътрешния пазар през месец април е близо 50%, като само четири страни от Европейския съюз са с по висока инфлация от нас. Това се дължи на липсата на диалог, липсата на координация, липсата на чуваемост към нашите предложения и тези на бизнеса. За нас не са важни толкова числата сами за себе си, те не са самоцел. За нас са важни хората, а техният живот става все по-труден. Тази инфлация на цени на производител гарантира още по висока инфлация за хората, още по-голямо обедняване и социално напрежение. Тази инфлация на цени на производител създава рискове за конкурентоспособността на българската икономика. Сега са четири страни с по-висока инфлация от нас през месец април, миналата година са били 15 с по-висока инфлация. Тоест и тук не можем да се похвалим, че се представяме по-добре. Прогнозата на Европейската комисия за инфлация за 2021 г. е близо 12%, като само Литва е с по-висока инфлация от нас. Какво се е наблюдавало миналата година? Миналата година Европейската комисия прогнозира 12 страни от Европейския съюз да са с по-висока инфлация от нас, тоест и тук изоставаме. Чухме и за растежа на износа, и за растежа на вноса, разбира се, който расте по-бързо от износа, което е важно. Важно е, че тази година търговският дефицит е 3,9 млрд. лв. при 1,7 млрд. лв. миналата година, тоест търговският дефицит се влошава с 2,2 млрд. лв. Икономическият растеж през първото тримесечие по сезонно изброени данни е 4%, като ние сме на 23-то място по растеж в Европейския съюз. Самият Европейски съюз расте с 5,6%. Нашите са 4%, а техните са 5,6%. Според Вас догонваме ли Европейския съюз, или продължаваме да изоставаме? Миналата година не сме били на особено високо място по растеж, но сме били 19-и все пак, а сега сме 23-ти. Пролетната прогноза на Европейската комисия е за растеж от 2,1% и сме на 22-ро място прогнозирани като растеж. Миналата година според прогнозата сме били на 17-о място като прогнозиран растеж. Потенциалният растеж, който е много важен за средносрочното развитие на икономиката, е прогнозиран в размер 1,5% пак от Европейската комисия, като сме на 21-во място според тази прогноза. Миналата година е прогнозиран 2,1% и сме били на 13-о място според тази прогноза. Тоест и тук изоставаме и това има отношение към дългосрочното развитие. Броят на заетите през първото тримесечие се увеличава с 1,6% и сме на 24-то място в Европейския съюз. Забелязвате ли, навсякъде сме на опашката и оттук като че ли няма мърдане и няма отлепяне. Миналата година сме били пак не на предно място, на 20-о място, тоест и тук не можем да отбележим никакъв напредък. Прогнозата на Европейската комисия за 2022 г. за заетостта е за растеж от 0,2% и това ни отрежда 26-о място, отново на опашката в Европейския съюз по растеж на този показател. Миналата година Европейската комисия ни е отредила седмо място, тоест далеч по-напред. Сега, тъй като обръщаме внимание на преките чуждестранни инвестиции, ще стигна и дотам. За нас са много важни инвестициите в икономиката, като част от брутния вътрешен продукт, или така нареченото бруто капиталообразуване на основен капитал. Тук беше направено сравнение през първото тримесечие какво се е случило с преките чуждестранни инвестиции. Ето сега аз ще Ви кажа какво се е случило през първото тримесечие в реално изражение с инвестициите, като част от БВП. Случило се е това, че те са на най-ниската си стойност от 2013 г., първо тримесечие, досега. Тоест, като вземем първите тримесечия отново на всички години оттогава, сега са най-ниската си стойност. Това все пак са инвестициите, които са тук – вътре, в страната. Грижата ни не е само за външните инвеститори. Разбира се, и за тях трябва, и за местните инвеститори, но както виждаме, тези инвестиции продължават да намаляват. Те намаляват с 5,6% в реално изражение, което наистина отново ни отрежда място място на опашката в Европейския съюз и по този показател. Отделно имаме пет последователни тримесечия, които тези инвестиции намаляват в реално изражение. Господин Премиер, съгласете се, че това не е добро развитие и трябваше да бъде направено нещо, за да се прекъсне тази тенденция, но за съжаление, нищо подобно не беше направено. И тук и по този показател сме на опашката в Европейския съюз, на 25-о място в сравнение с останалите страни. Ще прескоча индекса на промишлено производство. Там наистина сме трети, но месечно, ако го вземем, спадаме спрямо предходния месец, което може да е начало на негативна тенденция, но да се надяваме, че няма да е Държавният дълг. Държавният дълг според мен е коректно да се сравнява в края на годината спрямо края на миналата година. Това, което ни очаква още тази година, е да имитираме допълнителни над 8 милиарда дълг, да видим кога и как ще се случи и на каква цена. Според мен цената ще е далеч по-неизгодна, ако го бяхме свършили до момента и допълнителните разходи за лихви могат да достигнат в порядъка на 300 – 400 млн. лв. годишно. Тези разходи за лихви няма да бъдат използвани за други дейности. Те ще бъдат използвани за изплащане на дълга. През април тази година дългът се увеличава с 2,5 млрд. лв. спрямо април миналата година. Наистина спрямо началото на годината брутният дълг намалява с 1 милиард, но пък нетният дълг се увеличава с 300 милиона. Тоест това намаление е на цената на фискалния резерв конкретно през месец април. Да стигнем до преките чуждестранни инвестиции. Наистина и аз бих се радвал да имаме основание да ги анализираме. Те да са високи, да обръщаме внимание и да казваме: ето, това е важно, ще допринесе за по-висок растеж на българската икономика. Тук се говореше за първото тримесечие за преки чуждестранни инвестиции и какво се случи през месец Това са предварителни данни, разбира се, но и останалите са предварителни. През месец април преките чуждестранни инвестиции намаляха с 230 млн. евро. Ето тук, ако използваме спекулациите до момента, ако още три месеца намаляват с по толкова, те ще изчезнат. Да се надяваме, че няма да стигнем дотам. И ако видим за първите четири месеца спрямо първите четири месеца на миналата година какво се случва с преките чуждестранни инвестиции, те наистина нарастват – нарастват с 456 млн. евро. На какво се дължи обаче това нарастване според информацията, която Българската народна от това нарастване, колеги, се дължи на спирането на намалението на дълга на български компании към компаниите майки в чужбина. Тази година първите четири месеца този дълг намалява само с 36 милиона, а миналата година е намалял с над 350 млн. евро. Но това се отчита като инвестиция, а знаете, че вътрешнофирмената задлъжнялост към не-резиденти се отчита като пряка чуждестранна инвестиция. Ето тук се крие голямото увеличение на преките чуждестранни инвестиции. За съжаление, не можем да говорим за нови проекти. За съжаление, не можем да говорим за привличане на нови инвеститори. Така че, когато правим сравнения, както казах, и на мен не ми е приятно, и аз бих искал те да излизат по съвсем различен начин, да си говорим за изпреварващ растеж спрямо Европейския съюз, да си говорим за вдигане в сравнителната класация спрямо европейските страни. Това не се случва. Това не се случва, защото икономиката и финансите, уважаеми колеги, не могат да се управляват само с неверни внушения, елементарни, повърхностни и първосигнални лозунги. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря на господин Чобанов. Реплика ли искате? Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Чобанов, Вие сте финансов експерт със солиден опит в тази сфера – били сте и финансов министър. Аз имам един въпрос към Вас. как смятате, че предложенията, свързани с увеличаване размера на пенсиите, които са включени в актуализацията на бюджета, ще се отразят на финансовата политика и на финансовата стабилност от гледна точка на финансовата политика през следващите две години. Само да напомня и на господин Василев, че обвиненията в това, че правителствата на ГЕРБ са водили рестриктивна политика по отношение на пенсионерите, не отговоря на действителността, защото години наред партия ГЕРБ печели избори, което означава, че българските граждани са ни се доверявали по отношение на политиката, която водим. (Реплики от народния представител Настимир Ананиев.) Моля, не ме репликирайте от място. Ако имате нещо да кажете, заповядайте тук от тази трибуна. Всички тези неистини, които говорите,

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър-председател, уважаеми господа вицепремиери, уважаеми господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Нямах намерение да се изказвам, защото не съм финансист и не мога да вляза в дълбочина на всичките изказвания, които се казаха. Госпожо Жекова, казахте, че Вие сте печелили избори. Една реплика към Вас, защото ние не се намираме на дебат към Вас, защото ние не се намираме на дебат по бюджет и тъй като поставихте въпроса как печелите избори – питайте Ваш колега, известен като Семката, как се печелят изборите в Хасковска община? Господин Чобанов, аз имам чувството, че се намирам на лекция в УНСС. Казват, че деянията са като греха – той може да се прости, но не може да се забрави. Вие говорите за планиране, но когато бяхте министър в правителството на Орешарски, който беше свален съвместно от Вас с колегите от ГЕРБ, заради щенията на един бивш лидер на БСП и тъй като аз участвах в този парламент, не ме дърпайте за езика, защото ще стане много взривоопасно в тази сграда. (Шум и реплики.) Ние дебатираме за правителството. Хората Ви казаха какви са аргументите. Добре, сваляме го, между другото, понеже някои ме гледат с укор – в тази група аз имам хора, които безкрайно много уважавам. Честни хора има и в ГЕРБ. Искате да се свали – окей, сваляме и отиваме на избори, само че тук има една група, която иска да очертае образа на политически Франкенщайн. Те искат избори, защото с деянията си отвращават хората и тогава на изборите ще се явят много по-малко хора и в тази зала ще се настани еднолична диктатура и бесният цинизъм и популизъм. Благодаря Ви.

което понесе своята политическа отговорност – видяхме я, то беше свалено от власт. Така се носи политическа отговорност, съгласен съм с Вас, с оставка, която се подава достойно, правителството си отива, идват избори и на тези избори суверенът решава какво ще се случи. случи. По отношение на въпроса за пенсиите. Да, следващата година изчисленията показват, че допълнително са необходими 3,7 милиарда, по-следващата година 4,2 млрд. лв. Това, което искаме да видим, е как те в средносрочната фискална рамка ще бъдат отразени, което и господин вицепремиерът се опита да обясни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АТАНАС

Аз лично съм изключително доволен, че дебатът се върна в рамките на нормалността. Темата, която ние дискутираме днес, и съответно последствията, които ще имат взетите днес решения, а утре, отразени в едно действие от народните представители. Искрено се радвам, че субективният елемент мина назад, защото, експресирайки го тук в залата, поставя под сериозен въпрос присъствието на всеки един народен представител не само днес, но и за в бъдеще, за съжаление. Защото последната година, две Народното събрание и представените в него народни представители, за съжаление, показаха, че тази институция все повече губи своя авторитет. Мисля, че днешният и утрешният са от изключителна важност да се покаже, че парламентаризмът в България съществува и народните представители имат своята визия за бъдещето на държавата, съответно отговорността към българските граждани в една изключително тежка ситуация. изключително тежка ситуация. Когато гласувате, уважаеми народни представители, за вота на недоверие утре, днес са дебатите, имайте предвид какво е заложено на карта и какви са последствията и в двата случая. Защото от преценката, която Вие ще направите, до голяма степен зависи и авторитетът на тази институция – дали той ще бъде тотално оронен, или по някакъв начин ще се даде глътка въздух, защото се чакат и други, които да кажат: „Народното събрание вече не е нужно и Вие не сте нужни!“ Защото това, което се показа тук днес в тази зала, навежда на тази мисъл, за съжаление. Българските граждани гледат и със сигурност не са доволни от това, което видяха тук днес. Имаме две хипотези. Ако народните представители гласуват за утре, болшинството, за този вот на недоверие и правителството бъде свалено, тези, които гласуват за, ще имат на плещите си тежестта, че хвърлят страната си в нова спирала от избори и хаос, която ще доведе до неясни резултати и несигурно бъдеще. Защото, ако някой се заблуждава, че в следващ парламент ще има мнозинство, което да сформира управление и да поддържа политиките, които да изведат страната от тази ситуация, която е в резултат на войната в цяла Европа и в цял свят, се е объркал. Да лишим българските граждани от сигурност и яснота за бъдещето на България е тотално безотговорно, уважаеми дами и господа народни представители. Войната в Украйна все още продължава и не се знае докога ще продължи, и какви ще бъдат последствията, уважаеми народни представители от ГЕРБ. Защото днес усетих странна симбиоза, въпреки че Вие твърдите, че не е така, между мотивите, които сте внесли, и подаването на топката, и съответно може би прочитът на колегите от ДПС е бил доста буквален на това, което Вие сте писали. Виждам, че колегите от „Има такъв народ“ също. И тук да твърдите, че няма разбирателство, според мен е, меко казано, неразбираемо за нас. Но е хубаво да преосмислите, тази нощ е важна. (Смях от ГЕРБ-СДС.) На всички ни е ясно, че едни предсрочни избори означават блокиране на работата на изпълнителната и законодателната власт и на практика блокиране на цялата държава в момент, когато трябва да се вземат важни законодателни решения, като приемане на бюджета и редица закони, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, със Стратегическия план за развитие на селското стопанство за следващите пет години – те са свързани. Няма кой да ги взема при неработещ парламент. На тези средства разчитат нашите майки, децата ни, бабите ни, родителите ни – всички български граждани, които очакват от парламент и от правителство, от държава да се грижат за тях. Тези, които гласуват против вота на недоверие, ще гарантират със сигурност стабилността в държавата и всички заедно можем, имаме шанса тук, в рамките на този парламент, да се работи за по добър живот на народа ни,

В резултат средствата, които ще получат тази година българските земеделци и са получили, са безпрецедентно много, защото това правителство е първото, което даде такива средства на българските земеделци в такава криза. Дори в ковид кризата правителството, управлявано от ГЕРБ, не даде тази помощ на българския земеделец, когато той имаше нужда. Средствата ще се разпределят и се разпределят не само по прозрачно, но и по по-справедлив за земеделските стопани начин. От декември досега завършихме и предадохме Стратегическия план на България по общата селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г., което ще осигури на страната ни 16 милиарда за следващия програмен период, при положение че той беше заварен в насипно състояние, работен в продължение на три години, без ясна визия и посока. В рамките на два месеца ние успяхме това нещо да го приведем във вид и да бъде внесено. 814 млн. лв. бяха изплатени по схемите за държавни плащания, 317 млн. лв. са изплатени по схеми за държавни помощи, плюс 143,5 милиона по ковид мярката и близо 30 милиона по de minimis. Безпрецедентни средства за това правителство, което се било провалило в икономическата си и фискалната политика. Никога досега! 31,18 млн. лв. са разплатени към бенефициери по Програмата за морско дело и рибарство. Близо 400 млн. лв. са изплатени на бенефициери по Програмата за развитие на селските райони. В изпълнение на поетия в коалиционното споразумение ангажимент за по-голяма прозрачност и ефективност при продажбата и на дървесина за огрев за местното население са разкрити 43 склада в цялата страна, като предстои да станат 56. И тази политика на правителството е увеличила интереса за купуване на дървесина от местното население, като заявките тази година са двойни, защото ние доставяме на по-добрата цена, за да могат да се компенсират повишените разходи на енергоносителите. Изготвени са редица законопроекти: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, Проект на закон за ветеринарномедицинска дейност, Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите и така нататък. Какво заварихме в Министерството и към което се стремите с този вот, защото, ако мине вотът, се връщаме към това? Заварихме 100 млн. лв. в Напоителни системи, сключени договори без гарантирано финансиране, с опцията да се получат европейски средства за 107 млн. лв., където договорите, подписани като наказателни постановления за Напоителни системи, с гарантирани 25% финансова корекция с опция за 100, което 100% щеше да доведе до фалита на Напоителни системи. 100%! Концесионирана Българска агенция по безопасност на храните на 100% във всичките ѝ дейности на частни изпълнители. В момента голяма част от проверките доказват, че това е с изцяло криминален характер. Това ли искаме да се случва в българското земеделие следващите години? Защото ние променяме този подход. Имаме ясна представа как да продължим и работата си занапред. Доверието, което очаквам народните представители да гласуват утре, до края на годината ще покрие цели, които трябва трябва да изпълним, и всеки един, който управлява този сектор, трябва да изпълни. Но за съжаление, при неработещ парламент това няма да се случи и ще страдат не управляващите, ще страдат българските граждани, българските земеделци, защото помощта, която се дава сега и ще бъде дадена в следващите месеци, разбира се, ако има управление на държавата, ще бъде в помощ и на потребителите. Защото благодарение на тези средства, които инвестираме, и те са с цел въпреки лошата, която казвате, финансово-икономическа политика, води в момента до намаляване цените на хранителните продукти и отпускане на тези средства. (Реплики.) Статистиката четете, уважаеми, статистиката. Идете на пазара. Може да Ви носят с кошница вкъщи, не знаете на пазара какво е, хората как си купуват и пенсионерите как си купуват. Какво имаме да направим? Прилагане на извънредна помощ за приспособяване на производителите на селскостопанския сектор в размер на 10,6 млн. евро с възможност за 200% държавно съфинансиране, които вече са добавени. С много усилия и настояване в рамките на Съвета за земеделие и рибарство намерихме съюзници между страните членки и през юли се очаква да бъде променен европейски регламент, за да бъдат отпуснати до да бъдат отпуснати до 5% от Програмата за развитие на селските райони по средствата за 2021 г. и 2022 г. за директно подпомагане на земеделските производители, като прилагане на кризисни мерки заради войната в Украйна. Като по единия инструмент средствата ще бъдат 32 млн. евро, по другия инструмент ще бъдат 33 млн. евро. Временна рамка на Европейската комисия за държавна помощ при кризи в подкрепа на икономиката в размер до 35 хил. евро на стопанство. Общият размер на помощта по Временната рамка е 150 милиона, които са заложени в актуализацията на бюджета, което зависи пак от Вашия вот, защото сваляне на доверие от правителството означава, изобщо поставя под въпрос политиките, които са заложени в този бюджет. Допълнително финансиране е предвидено за хуманното отношение към свине и птици в размер на 18,7 млн. лв. Това пак зависи от предстоящата актуализация на държавния бюджет. Данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен данък, свързани с инвестиции в размер на около 40 млн. лв. Помощ под формата на отстъпка за стойност на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство годишно в размер до 100 млн. лв. Изготвяне на необходимите законодателни промени във връзка с прилагане на Стратегическия план, повече от които касаят развитието на българското земеделие в следващите пет години. Не се ли приемат законопроекти Закон за браншовите организации в земеделския сектор, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, промени в Закона за подпомагане на земеделските стопани, които трябва да се случат след септември месец, или в септември, когато, ако падне правителството, няма да има работещ парламент, няма кой да приема тези закони, българските земеделци земеделци от 1 януари 2023 г. няма да получават средства, защото новата оперативна програма просто няма да работи. Това ще бъде фатално за българското земеделие, за българския потребител. Категорично подчертавам, че без политическа стабилност и адекватна реакция е заложен, както казах, този стратегически план и средствата в него. Всичко това и още много политики, които сме заложили да осъществим в бъдеще, няма да могат да се случат, ако гласувате подкрепа на вота на недоверие, уважаеми дами и господа народни представители. Надявам се, давате си сметка какво правите в момента и какво ще направите утре. И към колегите от ВЪЗРАЖДАНЕ се обръщам, защото съм виждал, до вкъщи имам техен офис, чета лозунгите. Това, което ще направите утре, ако гласувате за вота на недоверие, ще бъде в пълен противовес на това, което говорите. Призовавам всички да бъдат разумни и да вземете национално отговорно решение. И в заключение, бих искал да напомня, пак отново да напомня, че всички и нашето поведение тук и утре ще бъде показателно като оценка за всяка една от политическите сили. Всеки един от българските граждани очаква да покажем, че сме отговорни към тях. Всеки български гражданин ще наблюдава гласуването утре, което ще е мерило за това кой реално се бори за промяната на този модел, който 12 години управляваше държавата и доведе до разграждане – да изкара хората на улицата преди две години, и кой ще избере неговото връщане или бъдещето на България в Европа. Положихме много усилия да поставим началото на едно различно и ново бъдеще за страната ни, уважаеми дами и господа народни представители. Не подценявайте младите, но мислете за нашите родители, защото не приемам Вашите доводи, че пенсиите трябва да не се преизчисляват и че не са важни. (Реплики.) Сега е моментът, пак да кажа на народните представители от „Има такъв народ“ и от ВЪЗРАЖДАНЕ, да докажат на тези, които им се довериха, защо избраха да участват в управлението на България. Благодаря

Имате думата, моля Ви. Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Ежедневно тук от трибуната ние чуваме опозицията да казва, че нашето правителство не се справя. Аз не съм съгласен с тях. Затова ще използвам моите минутки да Ви припомня някои от успехите на правителството и ще започна от януари, когато ни връхлетя ковид вълната омикрон. И помните ли какво беше различното при тази вълна? Различното беше, че нямаше локдаун и не си седяхме вкъщи, и нашата икономика не спря. Това е така, защото управляваше господин Петков с неговото правителство и те направиха така, че ние да минем през тази криза без проблем. Да поговорим и за газа – един според мен от безспорните успехи на това правителство. Когато господин Петков и правителството се заклеха, България беше напълно и изцяло зависима от един-единствен доставчик на газ, и то компания, която Русия използва, за да си прокарва външната политика. И ние от това си изпатихме, защото „Газпром“ ни спря газа. (Ръкопляскания всички знаем и помним, че „Газпром“ едностранно наруши Договора и направи така, че България да няма газ. Само че това не беше проблем, защото на власт е господин Петков с неговото правителство. И помните ли онази газова връзка, където от десет години не можа да се случи? Е, сега се случи за шест месеца (възгласи от ГЕРБ-СДС: „Еее!“) и вече е факт, и по нея тече азерски газ. И за това трябва да благодарим на господин Петков и негово правителство. Да кажем за инфлацията, защото двете теми са свързани. Да, инфлация такава не сме виждали от 2008-а насам. (Шум и реплики от Намери всички необходими пари, за да подпомогнат всички хора, които се нуждаят, всички хора, които не могат да се справят с цените. И сега ни обвиняват, че много харчим. Харчовете не са проблемът на бюджета. Проблемът на бюджета е, че се видя, че ако не крадеш, има пари за всички, а тази тайна трябваше да се пази. Да поговорим и как седим международно. Мога да Ви уверя, че България никога не е седяла толкова добре международно, особено в Европейския съюз, и това се вижда по така нареченото Френско предложение, което всъщност е предложение на Европейския съюз, защото по-добрият международен имидж на България направи така, че Европейският съюз застана зад нас. За първи път взе страна в двустранни спорове и каза на Македония: да, ние ще Ви приемем, но първо изпълнете всички условия на България. И аз сега трябва да повярвам на господин Трифонов, че господин Петков е предател. Е, не, не е! Това е поредният успех на това правителство. И да си кажем и за Капитан Андреево. Оказа се, че десет години една частна фирма е контролирала нашата граница. Оказа се, че се всички камиони са минавали през една зала, в която няма камери. Представете си за десет години колко неща са минали през тази зала незабелязано. Представете си за десет години какви боклуци ние сме яли – колко развалени плодове и зеленчуци, пълни с пестициди и какво ли не. това вече не е така, защото от май месец държавата си взе контрола на Капитан Андреево и сега на час 5000 лв. пътуват към държавния бюджет, и сега ние ядем по-качествени плодове и зеленчуци. И най-важното – сега нищо не минава оттам незабелязано. И зад този успех конкретно моите колеги си плащат със своята безопасност, защото сега ходят с охрана. Аз мога да говоря още, но истината е, че нито едно от тези неща не е най-големият успех на правителството. Най-големият успех на господин Петков и неговото правителство е, че върнаха надеждата в хората! Направиха така, че младите да милеем за България и да искаме да си седим тук! Направиха така, че трафикът през Терминал 2 да секне! И ето това е истинската промяна и затова аз лично им благодаря. И за финал ще кажа нещо на опитните политици, особено по-опитните – тези, които са в зала, и тези, които не са. Аз знам, че ние сме Ви странни, защото ние не сме като Вас. Ние сме децата на прехода. Ние и много други раснахме в калта, която Вие сътворихте! Ние учехме и се развивахме сами – по правилния начин – без връзки, без някой да ни урежда! И сега сме тук в парламента. Тук сме и няма да Ви позволим да сторите на нашите деца това, което сторихте на нас! Тук сме и не Ви искаме нито схемичките, нито сделчиците. Тук сме, защото имаме надежда и вярваме в бъдещето – вярваме и ще се борим. Тук сме, свиквайте, защото никъде няма да ходим. Благодаря Ви. Има ли реплики към преждеговорещия? Не виждам. Министър Лорер поиска думата. (Реплика На какво основание да Ви дам думата, госпожо Атанасова. Прочетете го внимателно, защото аз съм го чел. Нямате основание, моля Ви. Няма да влизам в диалог. Господин Министър, вземате ли думата? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! По отношение на икономическия модел на ДПС от преди 2007 г. не бих искал да коментирам. По отношение на техния икономически модел след 2007 г., известен още като модела „Магнитски“, също мисля да се въздържа от коментар. Това, което ние искаме да отчетем за тези шест месеца, е преди всичко защо правим това, което правим. Министерството на иновациите и растежа беше създадено, за да можем да стимулираме икономическия растеж и конкурентоспособността на българския бизнес. Да, знаем, нашето наследство от колегите отдясно в продължение на 12 години е трайно последно място в Европа, така както Евростат ни казват – ние сме трайно последни и в Европа за 2021 г. Това е, което изпрати много от нашите деца, много от нашите възрастни родители в чужбина – 2 милиона, толкова ни липсват. За да променим тази тъжна ситуация у нас, е необходима изключително много работа – не шест месеца, както се опитвате да ни вмените отговорност защо не можем да поправим 12 години за шест месеца шест години, вероятно повече ще бъде необходимо, но ние сме убедени и готови да го направим. В тези месеци, както обещахме, се концентрирахме върху привличането на инвестиции инвестиции, които са иновативни и не само, така че да има добавена стойност за нашата икономика, като например Заводът за медицински роботи близо до Пловдив – всички тези научно-фантастични роботи, които знаете се правят там. Но знаете ли, ако изобщо сте виждали инвеститори в последно време, какво ни казват те, когато идват на среща с нас. Инвеститорите ни казват нещо просто: ние не вярвахме на българската държава. Не вярвахме на Вашите институции! Не знаем какво те имат предвид. Не знаем какво те ще ни поискат – ще ни дадат ли разрешение, колко ще ни струва това разрешение, колко пъти ще заплатим това разрешение. Ето това е най-лошото нещо. Когато няма доверие в институциите на една държава, бизнесът не върви, инвестициите не вървят. Те не се случват така, както наистина трябва да се случват по международните стандарти, затова сме последни във всички класации. Какво направихме конкретно за тези шест месеца, за да започнем да обръщаме тази тъжна статистика. Банката за развитие. Радикално казахме: не на многомилионни заеми за скъпи нам фирми. Това приключи. Българската банка за развитие и обновеното ѝ ръководство се фокусират върху малкия и средния бизнес у нас. Това е нейната мисия, вменена от законодателя, и това е мисията, която тя ще изпълнява. Между другото, банката вече е на печалба от 19 млн. евро и вероятно ще бъде и първата банка в България, която ще въведе изцяло дигитално кредитиране на бизнеса. По оперативните програми, за които се притеснявахте дали можем да ги вкараме в действие, тъй като сме неопитни. По оперативни програми вече 1000 компании кандидатстваха за енергийна ефективност – над 100 млн. програма, която съвсем скоро ще се влее като нов ресурс в българската икономика. По Плана за възстановяване и устойчивост. Поредната теза – няма да успеете, няма да го финализирате. Финализирахме го с личната подкрепа на госпожа Урсула фон дер Лайен, която дойде тук, за да каже, че сме свършили добра работа. Този план започва с програмата за технологична модернизация – още 260 млн. лв., с които българските фирми ще могат да имат по-добри машини. (Реплики Всички приближени фирми Вам и всички останали български фирми ще могат да си кандидатстват на общо основание – 260 млн. евро по-ефективни машини, повече производителност, по-ниски сметки за ток и така нататък. 30 милиона за киберсигурност се задават, 200 милиона за възобновяеми енергийни източници за компаниите. Всичко това предстои в близките месеци по Плана за възстановяване и устойчивост. Стартъпите. Имаше рекламации какво става със стартъпите. Имаме първия български еднорог. Това е е фундаментална промяна в нашата икономика. Имаме 170 стартиращи компании, финансирани от Фонд на фондовете. Имаме близо 100 милиона, 100 милиона гаранционен инструмент към търговските банки, който от своя страна ще създаде кредитен портфейл от 250 милиона отново за българския бизнес – заеми без обезпечения. Това всичкото е свършено за тези шест месеца. Да не повтарям отново числата, които казахме. Четири процента растеж – най-голям в близката история на България. Рекорден износ. Рекордна индустриална активност у нас. Това, с което искам да продължа. За да продължат всички тези положителни посоки да се случват, е необходимо необходимо тази институция да продължи да работи. Необходимо е да има стабилност! Необходимо е да има законодателна дейност! Между другото, друга теза – че нямаме законодателна дейност. Въпреки съпротивата на парламента, въпреки сложната четворна коалиция, която управляваме, новото търговско дружество вече е входирано в парламента. Новата стартъп виза е вече входирана в парламента. Предстоят промени в Закона за насърчаване на инвестициите, промени в Закона за изследванията и иновациите – все важни неща, за да може българската икономика да се развива още по-бързо, каквато казвате, че е и Вашата цел. Най-важната причина, поради която тази институция трябва да продължи да работи и поради която нови избори са много лоша идея за българската икономика, Планът за възстановяване и устойчивост. Тринадесет милиарда, които могат да бъдат инвестирани в българската икономика, ако 23 законодателни реформи бъдат приети в график от Народното събрание. Няма Народно събрание, няма законодателни промени, няма 13 милиарда в българската икономика – толкова е просто. От днешната дискусия стана ясно едно: икономическите мотиви срещу това правителство са, меко казано, несъстоятелни. Какви са истинските мотиви? Единственият мотив, който мога да отгатна, е страх. Страх от промяната. Страх, че тук ще стане най-после правова държава! Страх, че тези деца и децата на тези деца ще останат тук! Страх, че ще има по-високи заплати, по-висок стандарт на живот, че рекетът ще спре, корупцията ще спре! Страх, че средствата от европейските програми няма да отиват в наши фирми, а ще отиват във всички фирми, които могат да ги получат. Между другото, една добра инициатива, която пропуснах да спомена: нашата оперативна програма, заедно с МВР и ДАНС, има ново споразумение, при което тя ще се наблюдава в реално време от всички правораздаващи институции, така че случките като каменоломните машини по европрограми, които имаме най-много на глава от населението неизвестно защо, да престанат. Те са вече задача на Европрокуратурата. И се обръщам към онези от Вас, които ще са утре тук – страхът е лош съветник. Страхът е изключително лош съветник, когато трябва да обясните на Вашите избиратели защо потапяте държавата в икономически хаос. Послушайте съвестта си и направете правилния избор! Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „Продължаваме обявявам 20 минути почивка и след това ще си поискате думата.